je Vlada. Raspravu su proveli odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, informiranje, informatizaciju i medije, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa, Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Molim vas gospodo i gospođe, dajte ostavite i dođite u sabornicu da možemo izglasovati skidanje skidanje oznake "službene tajne" i nastaviti sa onda raspravom o… Izvolite. Hvala. pa mi dozvolite ukratko i u bitnome reći nešto o razlozima zbog kojih se predlaže donošenje ovoga zakona i nešto o sadržaju, odnosno onome što će se urediti u našem pravnom sustavu donošenjem ovoga zakona. donošenjem ovoga zakona, novoga Zakona o zaštiti tajnosti podataka zajedno sa zakonom koji je sljedeći na dnevnome redu, a to je Zakon o sustavu informacijske sigurnosti i zajedno sa već nedavno usvojenim Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i nešto prije donesenim Zakonom o zaštiti tajnosti podataka zapravo se na sustavan i cjelovit način u skladu sa europskim standardima i najboljom praksom Europe i drugih zemalja uređuje ovo doista važno i osjetljivo područje našega pravnoga sustava, dakako i drugih pravnih sustava koje zbog svoje osjetljivosti treba promatrati sa posebnom pažnjom i dakako pobuđuje veliki interes javnosti jer je tu uvijek pitanje koje se postavlja s jedne strane javnosti pravo da ima pravo na informaciju, a sa drug strane podataka koje treba štititi, koji jesu po svojoj prirodi, po svom domašaju tajni uključujući dakako i pitanja nacionalne sigurnosti. Treba reći da u našem pravnom sustavu već postoji Zakon o tajnosti podataka. On je donesen 96. godine. Dakle već imamo u primjeni zakon star otprilike 7-8 godina koji je usuđujem se reći, pokušao zapravo urediti pitanje tajnosti podataka. Međutim načela i način na koji je taj zakon bio uredio, svjedoci smo toga tijekom njegove primjene u praksi, nisu omogućili njegovu primjenu na najbolji mogući način. Ona su usuđujem se reći i zastarjela u skladu sa … /Ne razumije se./ … praksom kako u Europskoj uniji tako i u zemljama članicama NATO-a. Tako primjerice Zakon o zaštiti tajnosti podataka ne definira sigurnosnu oznaku za neklasificirane podatke, neklasificirana u slučaju državne, vojne ili službene tajne, ne utvrđuje nužnost provođenja postupka sigurnosne provjere i certificiranja osoba niti propisuje način na koji su čelnici tijela dužni zapravo periodički utvrđivati je li potrebno da ti podaci butu tajni ili ne, odnosno dakle podatak njihove, postupak zapravo njihove deklasifikacije. Dakle ti nedostaci Zakona o tajnosti podataka, način na koji utvrđuje tajnost podataka prema vrsti, a ne prema stupnju, činjenica da on ne udovoljava zahtjevima EU NATO-a i što nama i otežava zapravo i razmjenu informacija. Činjenica da on i nije usklađen niti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama su sve razlozi koji su naglasili potrebu da se sada u sklopu uređivanja cjelovitoga ovoga pravnoga područja predloži i donošenje novog zakona o tajnosti podataka. Što se tiče novina, dakle razlike i šta se sada uređuje ovim zakonom, ono što jest sada ovim zakonom propisano i što se uređuje, to je koji se podatak dakako smatra tajnim. Međutim za razliku od sada još uvijek važećega zakona koji dijeli prvo vrste tajnih podataka kao što su državna, vojna, zatim službena tajna, on sada podatke klasificira prema stupnju tajnosti, dakle prema novoj klasifikaciji podaci stupnjevi tajnosti su vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno. Time smo mi preuzeli zapravo onu praksu i način na koji se to uređuje u skladu sa međunarodnim dokumentima i preporukama Europske unije. Dakle sada možemo govoriti samo u stupnjevima tajnosti. Prema tome sada se u prijelaznim i završnim odredbama ovoga zakona uređuje način na koji će se prevesti dosadašnje oznake tajne, odnosno iz toga Zakona tajnosti podataka u skladu sa odredbama novoga zakona. Što se tiče dosega podataka koji se smatraju tajnima, dakle onih podataka koji se uopće mogu proglasiti tajnim podacima, ovaj podatak se odnosi u prvom redu i isključivo samo na državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samo na one pravne osobe, odnosno pravne osobe i fizičke osobe koje u poslovanju sa ovim tijelima, državnim tijelima ili tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave po nekim pravnim poslovima, dolaze u mogućnost da imaju pristupa i uvida u podatke koji su klasificirani nekim od napred navedenim stupnjeva tajnosti. Ovaj Zakon također uvodi i pojam neklasificiranog podatka. Dakle, to nisu podaci koji su tajni, to su neklasificirani podaci, a za koje se može, napominjem nekim posebnim zakonom …/Govornik se ne razumije./… propisom odrediti da su iz nekog razloga u ograničenoj upotrebi, zato jer predstavljaju službenu tajnu. I za razliku od tada važećeg zakona, dakle ovaj Zakon se bavi užim krugom, užim segmentom podataka koji se smatraju tajnima. Dakle, to su oni koji koji izrađuju i koja formiraju državna tijela ili tijela lokalne i područne samouprave, a koja mogu ugroziti nacionalnu sigurnost ili su iz tih sličnih razloga trebaju proglasiti tajnima. Ovaj Zakon stoga se za razliku od sada važećeg Zakona ne bavi pojmovima poslovne i profesionalne tajne. Zašto? Zato što jednostavno nije uobičajeno regulirati ove podatke koji spadaju u domenu poslovnih, profesionalnih odnosa, dobre vjere u međusobnoj poslovnoj komunikaciji i ne trebaju i nisu predmet ovoga Zakona pa stoga nisu niti njim regulirani. Oni se prepuštaju da se urede u internim pravilima tih privatnih sektora, a dakako vodit će računa i o našem pravnom sustavu koji poznaje zakone i oni se primjenjuju u zaštiti …/Govornik se ne razumije./… i industrijskog vlasništva. Zakon jasno definira tko se smatra vlasnikom to je ono tijelo koje stvara taj podatak i ako je to tijelo ovlašteno za klasifikaciju podatka onda čelnik toga tijela je osoba koja nosi i određuje način klasifikacije i postaje odgovorna za njegovu klasifikaciju te klasifikaciju i perodičnu procjenu tajnosti. Ono što ovaj Zakon jest, važeće ima jest novina da se provodi u nekim segmentima ovisno o stupnju tajnosti periodična procjena tajnosti tih podataka. Novina je također i to će doprinijeti sigurnosti s ovim Zakonom uvodi certifikat uvjerenje o sigurnosnoj …/Govornik se ne razumije./… koju osobe u tijelima javne vlasti koje određuju neke podatke tajnima mogu imati u svome radu. Ta se provjera provodi preko uredbe Vijeća za nacionalnu sigurnost. Način na koji će se to provesti bit će propisan posebnom uredbom koju Vlada treba donijeti u kratkom roku, nadamo se nakon usvajanja ovoga Zakona. Napominjem također da ovaj Zakon ne regulira zaštitu podataka, modalitete, standarde i način jer je to propisano i predlaže se u drugom zakonu, Zakonu o sustavu informacijske sigurnosti koji je također na rasprava u ovome Visokome domu i na dnevnom redu je poslije ove točke. Što se tiče samoga nadzora koji je dakako jako važan kad je riječ o ovakvim podacima nadzor nad pristupom klasificiranim podacima u nadležnosti samih tijela koji su vlasnici tih podataka i koji određuju njihovu klasifikaciju, ali inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i način na koji to provode provodi neovisno tijelo, dakle izvan tih tijela ono za koje Vlada procjenjuje da u ovom trenutku jest osposobljeno i može to je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. ne derogira u izvan ovih kruga podataka koji se mogu proglasiti tajnim prema ovom Zakonu one podatke koji podliježu, koji su inače javni i za koje su tijela javne vlasti dužna omogućiti uvijek prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Isto tako moram napomenuti da ovaj Zakon izrijekom isključuje mogućnost da se neki podaci kojima se proglasi tajnima, a proglasi se tajnima iz razloga kako bi se prikrilo kazneno djelo, prekoračenje ili zlouporaba ovlasti. To je izrijekom propisano člankom 3. ovoga Prijedloga zakona da se takav podatak ne može proglasiti tajnim. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je u čini mi se u kratko bitno o sadržaju ovoga Zakona koji Vlada predlaže donijeti u prvom čitanju. Hvala. Odbori. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, poštovani zastupnik predsjednik Odbora Ivan Jarnjak. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 88. sjednici održanoj 20. veljače 2007. godine razmatrao je Prijedlog Zakona o tajnosti podataka i članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona. Predstavnik predlagateljice će, da se kako se predmetni Zakon …/Govornik se ne razumije./… područje tajnosti podataka kroz određivanje pojma o klasifiranih podataka te se određuju novi stupnjevi tajnosti podataka usklađeni sa suvremenim standardima tajnosti podataka zemalja EU i NATO-a. Predloženim Zakonom nova klasifikacija podataka uvodi određivanje stupnjeva tajnosti, vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno, a odustaje se od pristupa određivanja tajnosti po vrsti državna tajna, službena tajna, vojna tajna. Nadalje, uvodi se institut o uvjerenju o sigurnosnoj provjeri certifikat koji zaposlenici u tijelima javne vlasti moraju posjedovati za pristup klasificiranim podacima. Odbor je podržao iznijeto stajalište predsjednika Vlade ocjenjujući da ovaj zakonski prijedlog cjelovito propisuje primjenu mjera i standarda zaštite klasificiranih podataka te pruža njihovu potrebnu pravnu i praktičnu zaštitu. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova donio sljedeći zaključak: prihvaća se Prijedlog Zakona o tajnosti podataka u tekstu kako je predložio predlagatelj Zakona u prvo čitanje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Ne. Otvaram raspravu. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Prvo što je dosta nezgodno i Ministarstvu pravosuđa braniti Prijedlog Zakona o tajnosti podataka kad u njemu uopće nisu ni sudjelovali i to govori o činjenici da i u Vladi moramo imati osobu koja će biti zadužena vezano za sigurnosne službe i znači cjelokupnu ovu materiju. Naime, što kazati o Prijedlog Zakona o tajnosti podataka? Klub HSP-a ga ne može podržati zbog činjenice što su rješenja sad sadržana u Prijedlog Zakona o tajnosti podataka neodređena, neodrediva, a mogu kazati da je bolji bio prednacrt zakona koji smo mi razmatrali na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, nego što je ovaj Prijedlog Zakona o tajnosti podataka u prvome čitanju. Naime, vidljivo je, ali očito nam se u klubu čini da je to namjerno napravljeno da su rješenja vezano za klasificiranje i deklasificiranja tajnih podataka namjerno određena neodređeno i nedorečeno. I onda to omogućava cijeli niz i splet razno-raznih manipulacija i to tako da se recimo pod stupnjem tajnosti ograničeno može svrstati sve i svašta ali samo u smislu da bi se nekakve stvari koje jesu prema svim zakonskim rješenjima kako i u suvremenim demokratskim državama Europe tako i u svijetu koji ne bi, niti bi smjeli biti označeni sa određenim stupnjem tajnosti. Ali kažem ovaj zakon to namjerno dopušta jer prema zakonu nije, uopće nisu utvrđeni temelji recimo kako i na koji način će se nekom podatku dati stupanj tajnosti vrlo tajno, pa recimo tako i za tajno, tako i za povjerljivo. Naime, uvijek se predlagač poziva na članak 6. pa je znači nekom podatku moguće dati sve oznake tajnosti. A onda je tu posebno loše rješenje što se u članku 12. gdje se daje Vladi mogućnost donošenja podzakonskog propisa kaže, uredbu o načinu označavanja stupnja tajnosti klasificiranih podataka donosi Vlada Republike Hrvatske. Valjda se tu trebalo reći o mjerilima. O mjerilima. Prema tome, prvo što je bitno napraviti, znači pokušati dati kako su to i vani definirali koji podaci kao takvi mogu doći u obzir da se proglase vrlo tajnim. Nakon toga dati drugu zakonsku definiciju koji podatak se kao takav može označiti tajno i koji se može označiti povjerljivo a koji ograničeno. I onda Vlada Uredbom o mjerilima mora točno precizirati skupine tih podataka pod ograničeno prema područjima. Iz područja recimo unutarnjih poslova, iz područja obrane, iz područja nacionalne sigurnosti. A poglavito je tu ogroman problem i taj što će se dopustiti i čelnicima tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave a nije predviđen način deklasificiranja podataka i to tako da više tijelo ima pravo u svakom trenutku reagirati i oduzeti stupanj tajnosti nekom podataka koji je kao takav nije zakonski dobro određen odnosno nije u skladu sa odredbama, koje će Vlada propisati uredbi. To vam je temeljno pravilo ukoliko hoćete imati prvi filter. To znači, da recimo župan bi bio ili nadležni ministar taj koji može oduzeti stupanj tajnosti podatku kojeg odredi recimo čelnik lokalne ili područne, regionalne samouprave a koje je odredio protivno zakonu, protivno mjerilima i protivno zdravoj pameti. Ali on hoće mnoge neke stvari zataškati kao što smo recimo imali situaciju a i vidjet ćemo dok se skine stupanj tajnosti sa ovoga izvješća vezano za Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova. Oni određuju i nabavku odjeće i opreme kao tajno. A znamo da sve te podatke razmjenjuju, da se zna i u okviru NATO saveza i u okviru Europe koliko Hrvatska ima vojnika. Prema tome, …/Govornik se ne razumije./… može nabaviti odora i svega ostalog. Prema tome, bitno je znači ići na takva rješenja da drugostupanjsko tijelo je ono koje u datom trenutku ima pravo reagirati i deklasificirati podatak nekakav koji je nezakonito kao takav određen sa određenim stupnjem Ako to ne budemo imali, imat ćemo i dalje istu situaciju koja se događala. Postoje sad tu i razno-razni prijedlozi da postoji neka, da se uvede institut i povjerenika za informacije ili ćemo ići na ono vijeće, ali ovdje se mora poglavito u slučajevima kad interes javnosti u biti preteže nad interesom da se nešto hoće određivanjem stupnja tajnosti kao takvo onemogućiti da javnost ima pristupa svemu Znači, loša su rješenja tako u smislu utvrđivanja postupka klasificiranja, tako i u smislu postupka deklasificiranja podataka, neodređena su, neodrediva i stječe se dojam da je to namjerno napravljeno. E sad, dolazimo do onoga dijela o kojemu smo ja u ime kluba HSP-a i gospodin Arlović govorili, kad smo mi svojevremeno u Hrvatskome saboru ratificirali sigurnosne sporazume sa NATO savezom odnosno istovrsni je bio takav sporazum sa Europskom tko može pristupiti klasificiranim podacima. I onda je Hrvatska napravila jednu ogromnu grešku za razliku od svih drugih država koje su članice NATO saveza, a i koje su ušle u Europsko uniju, zbog toga što se Hrvatska tima sporazumima koje imaju karakter znači iznad su zakona budući ih je ratificirao Hrvatski sabor, nije dala izuzeće pa sad pokušava ovim zakonom izuzeti od sigurnosne provjere radi dobivanja certifikata sigurnosnog Predsjednika države, predsjednika Vlade i predsjednika Hrvatskog sabora. Sve druge države su u postupku pregovaranja i prihvaćanja tih sporazuma iskoristili svoje pravo i odredili krug osoba koje su izuzete iz toga, pa su išli normalno ne samo na predsjednika Vlade, Predsjednika države, predsjednika Sabora, nego su išli na ministre, na saborske zastupnike a u nekim slučajevima su išli i na župane. Recimo, slučaj Slovačke i slučaj drugih zemalja koje su taj dio prošli. I sad se dovodimo u situaciju da u biti ova odredba koja sad govori da će od toga biti izuzeti samo Predsjednik države, predsjednik Vlade i predsjednik Hrvatskoga sabora nije u skladu sa sigurnosnim sporazumima koje je Hrvatski sabor ratificirao. I to je što sam onda rekao, to je jedino moguće napraviti Ustavnim zakonom, jer znamo da sporazumi imaju karakter pravne snage jači od zakona. Prema tome, ne možemo sad zakonom kao što je tu predviđeno ovome članku 18. stavku 2, odredbe ovog članka ne primjenjuju se na Predsjednika Republike, predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u sigurnosnim sporazumima znači, svi podaci koje dobivamo razmjenom od NATO saveza ili od Europske unije da bi netko mogao raspolagati tima podacima mora imati sigurnosni certifikat, znači proći sigurnosnu provjeru. Ali to tako kako je u tom sporazumu I to je onaj dio što opet skrećemo pozornost našim pregovaračima kad pregovaraju, a budući i putuju diljem Hrvatske da malo vide kakva su iskustva drugih država nama prijateljskim koji su cijeli taj postupak prošle. Jer sad se dovodimo u nezavidan položaj, nezavidnu situaciju. Recimo konkretno i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, nitko od nas ne bi mogao imati pravo uvida u bilo kakav podatak koji dođe iz ove razmjene sigurnosne bilo sa NATO saveznom ili sa Europskom unijom dok ne prođe tu sigurnosnu provjeru pa niti predsjednik Šeks, pa niti predsjednik Mesić, pa niti predsjednik Sanader to ne bi imali pravo jer sporazum kaže da se mora obaviti sigurnosna provjera a to je najviši stupanj, znači to je detaljna sigurnosna provjera s obzirom da predsjednik države, predsjednik Vlade ima pravo uvida u sve sve te dokumente koji dolaze u razmjeni s NATO savezom. A u ovom trenutku nema pravo uopće niti predsjednik države, niti predsjednik Vlade, niti predsjednik Hrvatskog sabora, niti ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, načelnik glavnog stožera. I tko će odgovarati za taj šlamperaj kod prihvaćanja ovih sporazuma? Tko je činio izaslanstvo Republike Hrvatske kada, evo gospodin Kajin i ja smo zajedno bili u NATO savezu gdje su baš ukazivali na taj dio i gdje su rekli kako i na koji način su to izveli. Bio je i gospodin Zubović i gospodin Pankretić, gospodin Vidović. Prema tome, očito nikakve pouke ne izvučemo od iskustava drugih nama prijateljskih država nego dovodimo Hrvatski sabor pred svršen čin. na kraju u ime Kluba Hrvatske stranke prava apeliram da ovaj problem riješimo Ustavnim zakonom kako bi uskladili naše odredbe sa tim sporazumom koji smo eto na taj načini prihvatili i predlažem da konačno zakonodavac shvati da podaci, klasificiranje i deklasificiranje mora biti određeno i odredivo jer na ovaj način omogućit će se onima nedobronamjernima koji hoće razno razne nezakonite šporke stvari skriti i to će skriti na jednostavan način da će utvrditi stupanj tajnosti recimo ograničeno, tajno ili povjerljivo i na taj način se omogućava raditi nezakonite Prema tome, mislim da imamo dovoljno snage, dovoljno znanja da se ova pitanja kod klasificiranja i deklasificiranja budu određena i odrediva i da se ne omogući ono što je do sada bilo i što se događalo. Ako se nešto hoće skriti onda se utvrdi stupanj tajnosti. Prema tome, ova rješenja nisu dobra i Hrvatska mora napraviti taj iskorak na uzoru na sve nama prijateljske zemlje koje su taj proces prošle. Hvala lijepo. Hvala. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. dame i gospodo! U svakom slučaju, kad govorimo o Zakonu o tajnosti podataka i o Prijedlogu zakona o sustavu informacijske sigurnosti moramo malo širi kontekst unutar kojeg se donose ovi zakoni Pitanja sigurnosti danas su definitivno jedan od najvažnijih prioriteta suvremenog svijeta. Tu sigurnost koju svi tražimo na svim razinama od nacionalne, regionalne i globalne nemoguće je ostvariti bez odgovarajuće rekonstrukcije i unapređenja sigurnosno-obavještajne zajednice ne samo na nacionalnoj razini nego i šire. Iz svih tih razloga posebno NATO a isto tako i izgradnji, standardizaciji, uvođenju odgovarajućih nacionalnih sigurnosnih standarda i zajedničkih međunarodnih standarda poklanja posebnu pažnju. I to je zadaća pred kojom se nalazimo i ovi prijedlozi zakona u tom smislu predstavljaju iskorak naprijed u suradnji sa odgovarajućim međunarodnim institucijama, prije svega NATO-om i Današnja sigurnosna scena bitno je različita, daleko kompleksnije i složenija nego što je to bilo za vrijeme hladnog rata, terorizam koji predstavlja zajednički ugroz čitave međunarodne zajednice financira se kroz razne oblike ilegalne trgovine koja poprima sve veći intenzitet i bez kvalitetnog sigurnosno-obavještajnog bez osposobljenih profesionalaca djelatnika isto tako i zakonodavnog okvira preventivno djelovanje učinkovito gotovo je nemoguće. I zbog toga radi se o itekako važnim zakonima o kojima danas raspravljamo s obzirom da su iskustva pokazala da zakoni koji su doneseni pred desetak godina ne zadovoljavaju ni u organizacijskom smislu ni u smislu klasifikacije ni u smislu provedbe. Svakako kad razgovaramo o tim zakonima onda možemo razgovarati o nekakvim mogućim najlošijim slučajevima koji se uvijek mogu dogoditi i u slučaju kad imamo najbolje zakone od neozbiljnih, neobrazovanih, neodgovornih pojedinaca. Ni najbolji zakoni ne mogu zaštititi našu zajedničku sigurnost i zbog toga ono o čemu moramo puno više govoriti kad govorimo o ovim zakonima odnosi se na edukaciju i izobrazbu ljudi koji ulaze u taj sustav i koji svojim osobnim obrazovanjem profesionalnim kredibilitetom mogu i moraju doprinositi našoj zajedničkoj sigurnosti na nacionalnoj razini ali i kroz našu suradnju u okviru šire međunarodne zajednice. Sjećam se dobro još davne 1994. godine kad smo unaprjeđivali bilateralne odnose sa pojedinim ključnim državama međunarodne zajednice. Sjećam se jednog američkog admirala kad mi je donio jednu knjigu i rekao je: "Generale, ovo je ključna i važna knjiga, proučite je, prevedite je, ponašajte se sukladno onome što u njoj piše.". Ta knjiga se zvala "Security program regulation" ono o čemu danas razgovaramo, visoki standardi koje treba poštivati u okviru sigurnosno-obavještajnog sustava kako bi međusobna bilateralna suradnja se mogla odvijati u skladu sa maksimalnim međusobnim povjerenjem i u skladu sa zajedničkim sigurnosnim interesima međunarodne zajednice, i to je problem koji trebamo i moramo kvalitetno rješavati. Timovi stručnjaka NATO-a koji su prošle godine bili u Ministarstvu obrane, koji su provodili evaluaciju hrvatskih kriterija koje Hrvatska zadovoljava sukladno tzv. PARP programu posebnu pažnju su usmjerili na izgradnju našeg zakonodavnog okvira posebno Zakona o tajnosti podataka. To će se dogoditi opet za mjesec dana i itekako je važno vidjeti da se i na toj parlamentarnoj zakonodavnoj sceni čine organizirani napori da se uspostavljaju zakonski temelji za jedan moderniji sigurnosni sustav, procedure i organizacijsku strukturu koja treba biti kompatibilna s onom koju imaju danas sve suvremene države zapadne demokracije članice Europske Jer u slučaju kada je naša organizacijska struktura bitno različita onda je gotovo nemoguće raspodjeljivati dokumente i razgovarati sa partnerima koji imaju istu nadležnost i odgovornost. Evo nekoliko riječi o samim zakonima. Prije svega ono što je trebalo naglasiti je, čini mi se da nije posebno rečeno Zakon o zaštiti tajnih podataka iz 1996. godine propisao je niz rješenja preuzetih iz davnih osamdesetih koji definitivno danas nisu u skladu sa suvremenim standardima tajnosti podataka zemalja Europske unije i NATO-a te drugih razvijenih demokratskih zemalja i to je bio dovoljan razlog i obveza zbog čega se moralo pristupiti promjeni ovih zakona i njihovoj standardizaciji sukladno strukturi ovih međunarodnih organizacija. ono što nije posebno istaknuto a čini mi se da treba naglasiti Zakon o zaštiti tajnosti podataka iz 1996. godine propisuje način određivanja zaštitnih mjera prema kojima su čelnici tijela javne vlasti i ovlašteni dužnosnici mogli određivati posebne zaštitne mjere te donositi propise o zaštitnim mjerama i propisima vezanim uz tajnost podataka. Što to znači? To znači da organizacijskoj strukturi pojedinci su svojim znanjem ili neznanjem, svojim osjećajem ili nedostatkom osjećaja, svojom profesionalnom odgovornošću ili nedostatku te odgovornosti definirali zaštitne mjere. Treba konstatirati sljedeće što je ovdje u ovom dokumentu rečeno. Najveći broj državnih tijela u kadrovskom smislu nije bio osposobljen za razvoj sigurnosnih standarda i provedbu zaštitnih mjera. To je itekako bio dobar razlog i važan motiv zbog kojih se kroz ovakav zakonodavni okvir nastoji unificirati i odrediti jedno mjesto koje definira, provjerava standarde koji su vezani uz tajnost podataka. Stanje koje smo imali i stanje koje smo naslijedili kao što je rečeno ne zadovoljava zahtjeve NATO-a i Europske unije za provedbu minimalnih sigurnosnih standarda i u tom smislu Zakon o tajnosti podataka prihvaća međunarodne standarde u odnosu na ono što smo prije imali. Državnu tajnu, vojnu tajnu, tri stupnja, službenu tajnu i tako dalje. U tom smislu jednostavnija klasifikacija znači i jednostavniju proceduru i vjerojatno minimizaciju grešaka kad su u pitanju krive procjene. je to dobro i poznato i mislim da tu ne treba više od toga dodati i to je u ovom dokumentu na njegovom samom uvodu jasno istaknuto. Sljedeći zakon koji zaslužuje posebnu pažnju odnosi se na informacijsku sigurnost ili izgradnju sustava informacijske sigurnosti. Svakako tu se više nego dobro vidi koji utjecaj imaju nove tehnologije na našu sigurnost jer danas dominantno E-poslovanje, E-Vlada, sigurnost u informacijskom razdoblju i definiranje odgovarajućih novih zakonodavnih okvira koji su u stanju osigurati rad suvremene i moderne Vlade. I zbog toga posebno se inzistira na odgovarajućim nacionalnim standardima. Uvode se odgovarajuća tijela kao što je Zavod za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju i ono što isto tako zahtijeva posebnu pažnju je činjenica da odgovarajuće akademske institucije hrvatski kao što je Hrvatski sveučilišni računski centar ulaze u dio tog sustava svojom profesionalnom, informatičkom ekspertizom mogu i moraju biti oni koji će izgrađivati, garantirati sigurnost kompjutorskih mreža na kojima se danas zasniva ne samo razmjena informacija među ključnim tijelima hrvatske Vlade. Isto tako i u drugim državama. Nego informacijski sustav kroz koji se donose ključne i važne odluke. Prema tome CERT takozvani Computer Emergency Response Team pripada u okviru prijedloga ovog zakona zaista ekspertnim, kompetentnim institucijama. Prema tome više je nego očito da prijedlozi ovih zakona čine jedan značajan iskorak kako bi se modernizirao, standardizirao i oblikovao sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj na način kako je to potrebno i na način kako to od nas očekuje međunarodna zajednica. Evo zaključno drugim riječima osiguravaju se sljedeći ciljevi: cjelovit i jedinstven pravno uređen okvir, sustav informacijske sigurnosti kao dio šireg sustava nacionalne sigurnosti ne samo Republike Hrvatske. Osigurava se racionalna i jasna podjela funkcionalnih nadležnosti između nadležnih tijela te uspostavlja središnja, te uspostavljaju središnja državna tijela za učinkovitu koordinaciju i usmjeravanje informacijske sigurnosti i razvoj nacionalnih standarda informacijske sigurnosti. Međunarodno pravno usklađen pristup informacijskoj sigurnosti što je itekako važan ne samo sigurnosni nego i politički cilj Republike Hrvatske. I zbog svega toga Klub HDZ-a podupire prijedloge ovih zakona. Hvala lijepa. Hvala. Za Klub SDP-a poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, ja ću za razliku od kolega Čosića ovaj zakon promatrati s jednog drugog aspekta. Dakle neću ga promatrati s aspekta vojno-političkog i sigurnosnog jer on po meni u tom dijelu toliko nije ni sporan. Obzirom da ovaj zakon u svom drugom i bitnijem dijelu zapravo tretira ljudske slobode odnosno građanska prava i to mislim da je riječ o osnovnim pravima, jako je bitno jako razmotriti ovaj zakon. Jer o kvaliteti ovog zakona i tretiranju tajnosti podataka zapravo na određeni način definiramo i kvalitetu života i kvalitetu demokracije u našem društvu. Normalno, što je stupanj slobode veći to ima više i demokracije. Pokušat ću to reći ovako. Dakle ovim zakonom na određeni način ograničavaju se građanska prava na pristup informacijama. I postavlja se osnovno ključno pitanje kako se može u demokratskom društvu kontrolirati vlast odnosno vršiti demokratska kontrola ukoliko ona nije dostupna, ukoliko ne postoje informacije da bi se ta kontrola vršila. Iz tog aspekta čini mi se da ovaj zakon može biti jako opasan. Vi ste čuli ovdje nekoliko izlagača da je osnovni argument vezano za ovaj zakon zapravo da je on pisan u skladu i na osnovu europskih iskustava i na osnovu europskih standarda. Tu je točno u bitnom dijelu ili u velikom dijelu odredbi ovih zakona. Ali predlagač je pri tome zaboravio napomenuti jednu slijedeću činjenicu, a to je da svi ovakvi zakoni, ovakva rješenja za sobom nose i određene osigurače mogućih zlouporaba. Dakle, o čemu se radi. Radi se, ovaj model kojega mi danas ovdje raspravljamo on je modificirano njemačko-slovenski model da ga tako nazovem. I hajde recimo u jednom dijelu je on dobro u redu. Međutim, predlagatelj zaboravlja namjerno ne vjerujem dakle da u tim sustavima i u tim sustavima postoji neovisno tijelo koje vrši kontrolu mogućih zlouporaba. Dakle, vrši nadzor. Podsjetit ću ovaj Sabor da je Vlada ovaj prijedlog zakona uputila negdje početkom prošle godine u proceduru, pa ga je onda u ožujku 2006. povukla. Imajući na umu tada u Klubu SDP-a da ide ovakav tip zakona mi smo se odlučili dakle cjeloviti europski standard i uputili smo u proceduru Zakon o povjereniku za informiranje. Kako je povučen ovaj zakon koji sada raspravljamo ostao je samo ovaj zakon o povjereniku kao prijedlog SDP-a i on je u jedanaestom mjesecu kako od predlagatelja tako i od parlamentarne većine odbijen. Dakle, očito je da se ne želi ugraditi cjeloviti, da ga tako nazovem proeuropski sustav. I to je osnovni razlog zašto Klub SDP-a neće podržati čak ni u prvom čitanju ovaj zakon, jer ne vidimo mogućnost osiguranja, osigurača kako hoćete mogućih zlouporaba. Ja jednostavno ovdje vidim slijedeću priliku i čudi me da je predlagatelj nije iskoristio, a to je problem sigurnosnih provjera. Onaj tko je pažljivo čitao ovaj zakon vidjet će da on u velikoj mjeri tretira problematiku i pitanje sigurnosnih provjera. To vam je onaj članak koji govori o certifikatu. Mi smo nedavno opet imali nekakvih afera, polu afera, aferica sa civilnim društvom tko smije raditi, za koga smije raditi provjeru, na kakav način itd. itd. Ovim zakonom zapravo sad dolazimo u jednu situaciju da će sigurnosno-obavještajni sustav, odnosno službe po mojoj procjeni kad ovaj zakon stupi na snagu morati na razini od prve godine nekih šest, sedam tisuća provjera izvršiti. Zašto? Jer kad uzmete cjelokupno, dakle cjelokupni državni aparat, pa cjelokupni aparat jedinica lokalne samouprave, pa sva tijela javne vlasti bit će riječ o tisućama ljudi koji će koji će biti u doticaju s tim dokumentima. Uzmite samo što je i donekle logično Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih poslova itd. itd. i to je donekle i prihvatljivo. Ali pitanje je kako će se za pročelnika u nekakvoj jedinici lokalne samouprave koji po ovom zakonu također može nekakav dokument proglasiti tajnim odnosno ograničenim zapravo vršiti provjera. Daklem, čini mi se nužnim da bi trebalo u osnovi promijeniti pristup ovog zakona, a to je da tajna i mogućnost klasifikacije ne bude pravilo, nego izuzetak. Vi kad čitate ovaj zakon zapravo se ostavlja široka mogućnost u tijelima javne tijelima s javnim ovlastima da se zapravo sve može proglasiti tajnom. I stoga mislim da je bilo dobro da je predlagatelj ovaj zakon uputio u proceduru zajedno sa Zakonom o sigurnosnim provjerama koji je najavljen. Jer još nismo riješili spor da li uredba koja proističe iz starog zakona vrijedi ili ne. Recimo ona za mene ne vrijedi. I dakle, mi već imamo jedan duži period zrakoprazan prostor. Dakle, vraćam se na taj famozni članak 9. koji govori o toj mogućnosti da svaki čelnik tijela javne vlasti i tijela s javnim ovlastima može dakle nekakav dokument koji ga može ograničavati u djelovanju može proglasiti tajnom. Što to znači? To znači da pročelnik u jednoj općini ili načelnik nekakve općine može bilo kakav dokument obzirom da nema kriterija proglasiti tajnom jer je njegova procjena da mu to otežava rad organa, odnosno tijela kojem je na čelu. I stoga držim, da bi bilo nužno da Vlada ne u podzakonskim aktima koji će nositi klasifikaciju, nego zapravo u podzakonskim aktima ili možda i u drugom čitanju izradi dva registra ili barem dva tipa kriterija, a to je da se mora utvrditi razina, oblik i sadržaj dokumenata koji se mogu klasificirati. Recimo, ne može, nedopustivo je da se nekakvi predmeti javne nabave bili to automobili ili foto aparati ili ako hoćete prodaja nekog zemljišta proglasi tajnom. To je nedopustivo i to treba napisati u zakonu ili u popratnom dokumentu zakona. Jer ukoliko se ne napravi taj registar dokumenata koji mogu nositi taj sadržaj, odnosno tu oznaku mislim da ćemo doći u situaciju da de facto ćemo staviti dobrim dijelom van snage Zakon o pravu na pristup informacijama. Isto tako, shodno tom registru ili popisu ili kriterijima, kako hoćete mislim da bi cijelu priču trebao pratiti i popis i registar osoba, čelnika, dužnosnika kako hoćete koji mogu proglašavati dakle nešto što se zove ili povjerljivo ili ograničeno itd. Jer kažem, upozoravam na tu činjenicu moguće je da će se ovakvim pristupom kakav nam je ovdje predložen u bitnome narušiti demokratski standardi. I još nešto što je u stvari i najvažnije. To je pitanje nadzora. Dakle, tu imate, u tom ne znam koji je članak tamo piše da nadzor vrši ili da će ga vršiti Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Jel možete zamisliti kako tijelo ili koliko tijelo mora biti da bi moglo vršiti nadzor vezano za cijelu ovu priču. Ja ne znam koliko sad ima dvadesetak, tridesetak Ja mislim da bi ih trebalo biti nekoliko stotina. Dakle, ako ovaj zakon ide u ovakvom obliku i ako ovaj ured bude imao ovu nadležnost najmanje stotinjak ljudi će se morati primiti koji će morati kontrolirati moguće zlouporabe i klasifikacije tih dokumenata, ali isto tako koji će morati davati suglasnosti koliko sam ja razumio duh zakona da se skidaju određena ograničenja, odnosno klasifikacije. Prema tome mislim da je nedopustivo da se na ovakav način zapravo Ured za nacionalnu sigurnost nepripremljen stavlja u situaciju da vrši nadzor nečega što po meni neće biti u mogućnosti u narednih godinu, dvije dana, jer se treba ekipirati, treba se obučiti zapravo vršiti taj nadzor. I vraćam se na možda suštinu problema, a to je ono što sam već naznačio, što imaju Slovenci i što imaju Nijemci, ali u nekakvom obliku i druge zemlje Europske unije i ne samo zemlje Europske unije, a to je osigurač koji trebao poslati jasnu poruku hrvatskoj javnosti da neće biti moguće da dolazi do zlouporaba, da neće biti moguće da se izigravaju odredbe iz ovog zakona. Dakle riječ je o tome da se mora formirati neovisno tijelo. Ne bih sada se vraćao na postupke, mogućnosti žalbe Upravnom sudu, znamo koliko traje upravni postupak i koliko zapravo kasno sve to skupa dolazi na dnevni red. Stoga bih molio da predlagači ovoga zakona, a i parlamentarna većina, ukoliko se već zaklinjemo u Europske standarde i dosege zemalja koje čine Europsku uniju da razmisle o tome da se aktivira, ne mora to biti prijedlog s kojim sam ja išao u ime kluba SDP-a, može to biti nekakav drugi oblik da se ide s tim neovisnim tijelom koji će vršiti i biti u mogućnosti da vrši kontrolu da ne bude mogućih zlouporaba. Mislim da onaj model je bio na tragu zapravo ovog modela i tipa zakona, jer se i on naslanjao na njemačko-slovenski model, a to je dakle neovisno tijelo koje bi bilo u situaciji da ne ovisi ni o izvršnoj, ni o zakonodavnoj vlasti, osim što ga ona bira na mandat od 5 godina imao bi zapravo ovlasti da donosi i procjenjuje dokumente, odnosno papire i ponašanje tijela javne vlasti, odnosno njihovih čelnika u smislu stavljanja određenog tipa klasifikacije. I na kraju bih molio još jednu stvar. Obzirom, kad je tamo na početku tog zakona priča o nacionalnoj sigurnosti da li je moguće da iz priče u kojoj se spominje predsjednik države, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora se ne spominju i zastupnici. Koliko je meni poznato zastupnici se biraju u ovaj Sabor, zastupnici ili barem pred zastupnicima ne bi smjelo biti nikakve tajne od ograničenog do vrlo tajnog. Ipak mislim da bi to trebalo drugačije malo postaviti, odnosno da bi trebalo zapravo ako već ide se s tom formulacijom uvrstiti i zastupnike ovog Visokog doma. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Pa evo, dozvolite, ovo što je rečeno da će biti potrebno 100 novih ljudi za nadzor u okviru Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost jednostavno nije točno. No klasifikacijom kako predlaže ovaj zakon umjesto postojeće državne, vojne i poslovne tajne bitno će se smanjiti broj klasificiranih podataka kroz nacionalne sigurnosne standarde. Prema tome i opseg posla, veća kvaliteta, veća učinkovitost, manje podataka, manje zaposlenih. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite.

Kolegice i kolege, ono što je dobro u ovom zakonu jeste usklađivanje ovih stupnjeva tajnosti podataka sa nekakvim standardima koji se javljaju u svijetu i koje hoćemo prihvatiti. Ono što ne valja jeste da ovaj zakon jednim potezom zapravo stavlja van snage Zakon o pristupu informacija. Do koje ćete informacije moći ubuduće doći? Pa do onih do koje vam čelnik državnog ureda ili ureda lokalne samouprave ili bilo koji drugi lokalni čelnik kaže da možete doći. Ako on kaže da su ti podaci ograničeni građanin do tih podataka ne može doći. Dakle ne mogu prihvatiti da je istina da će se količina ograničenih klasificiranih i tajnih podataka smanjiti. Ona će se povećati. Ovaj zakon istovremeno vrijeđa sve hrvatske građane i njihovu zdravu pamet. Jer pretpostavlja da će oni povjerovati da je situacija drugačija. Naime što, prihvaćanje europskih standarda u kompletnom ovakvom tekstu pretpostavlja da smo neke stvari već napravili. Mi recimo nismo ni u jednom zakonskom aktu, a nismo htjeli, zaštitili zviždače. Zviždači što im se događa vidimo uglavnom nastradaju, dobiju po čelu, bili u pravi ne bili u pravu to nema nikakve veze. Građanska hrabrost koja u takvom jednom amaterskom obliku postoji danas ovim zakonom stavit će se zapravo van snage. Do sada su afere curile. Curile su afere od Bechtela do Imostroja, do Brodosplita. Podaci su procurili van. Vlada se uvijek čudila kako su to podaci procurili van. Procurili su jer je i u Vladinim službama ima hrabri ljudi koje uzrujava da se stvari događaju tako kao što se događaju. No međutim ovim zakonom curenja afera se sprječava. Što se događa sa aferama? Diže se tepih i afere se pospremaju pod tepih, pod tepih tajnoga, povjerljivoga, ograničenoga i afera zapravo više nema. Jer naravno da takvo curenje afera može naškoditi i škodi državnim interesima. Ali ne curenje, škode afere. E sad, da uklonimo tu štetu državnih interesa komponiramo ovakav zakon koji omogućava dizanje tepiha i pospremanje stvari pod tepihom. Građani imaju pravo znati to je jedna od parola koja se i ovim Parlamentom dosta često čuje. A sad kažemo građani imaju pravo znati. Da, naravno, ali ono što ćemo im mi omogućiti da znaju. Ono što ćemo reći to nije za vas da znate e pa to nećete znati. Dakle građani će imati pravo znati ograničene informacije. Problem naime nije u razini tajnosti. Problem je u tome tko određuje tu razinu tajnosti, tko uopće određuje činjenicu da neki podaci nisu javni. Određuje ih vlasnik podataka prema odredbama ovog zakona, dakle onaj koji je te činjenice, informacije stvorio. Vlasnik podataka naravno da ne želi da informacije koje mu mogu ići na štetu o nečem što je pogriješio, što je krivo napravio i iziđu van. Naravno da će takve podatke vlasnik podataka proglasiti u najmanju ruku ograničenim što je za razinu lokalne samouprave savršeno dosta. Podaci su ograničeni, neće izići van i nema lokalnih afera više. Očito je da nedostaje u prijedlogu zakona hijerarhijski red po kom bi netko viši mogao poništiti odluku o tajnosti onoga nižega. To sada jednostavno nije moguće. Zakon propisuje potrebu revizije tajnosti podataka, međutim ne kaže da nekakvo tijelo, nezavisno tijelo hijerarhijski nadređeno onom tko kreira podatke može reći e ovi podaci nisu tajni, to je zavrzlama. Da te namjere nema, govori još jedna činjenica. Ovo je opet jedan od zakona koji ima mrkvu, ali nema batinu. Nema kaznenih odredbi. Kaznenih odredbi za one koji klasificiraju podatke koji se ne bi trebali klasificirati. Dakle za one koji imaju namjeru podatke sakriti od građana Republike Hrvatske. Pitanje certifikata je na ovakav način kako ga predlaže ovaj zakon isto tako upitno. postavlja se pitanje legitimnosti i nas ovdje, kojim smo slučajem se našli tu. Pa slučajem da je 20 tisuća građana ili 25 ili 15, kako za koga, glasalo za nekog od nas. Dakle tim legitimitetom našli smo se ovdje. Ja apsolutno odbijam da taj legitimitet provjerava gospodin Karamarko i njegova ekipa. Dakle gospodin Karamarko i njegova ekipa nemaju pravo pregledavati taj legitimitet i nemaju pravo ocjenjivati po mom mišljenju to koji podatak meni može doći. Ukoliko je podatak tajni, ja vas lijepo molim ako se ovaj zakon prihvati, da mi ga ne šaljete. Ne želim vidjet tajni podatak jer ne želim i ne dopuštam da me gospodin Karamarko provjerava iz bilo kojeg razloga. Što se događa dakle ako netko prekrši odredbe ovog zakona i klasificira neke podatke kao povjerljive, kao ograničene i tome sl.? Ma ne događa se ništa, osim da mu se kaže sram te bilo, to nisi smio napraviti. Zakon koji tako tretira temeljno ljudsko pravo, pravo na informacije ja mislim da ne zaslužuje podršku ovog Parlamenta. Sve u svemu očito je potrebno

Hrvatska narodna stranka stoga neće podržati ovaj prijedlog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin… A imamo jedan ispravak, oprostite, gospodin Pero Kovačević. Pa ispravljam netočan navod kolege Vuljanića, da on neće dopustiti da ga gospodin Karamarko provjerava vezano za certifikat. Pa to ste trebali kazati kada smo ratificirali sigurnosni sporazum sa NATO savezom i s Europskom unijom. Jedino smo mi i gospodin Arlović bili protiv, kasno ste se sjetili toga. Da ste onda bili protiv i da je došlo do isključenja onda bi to imali pravo kazati, a ovako ste glasali za taj zakon. Hvala. Hvala. Na redu je klub HSS-a i gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Naravno da svaka rasprava o ovoj materiji izazove ali i stvori mogućnost za različito poimanje i tumačenje onoga što je predmet ovog Naime, vjerojatno je tome tako, jer i danas postoji potpuno rašireno mišljenje da sigurnosna politika i sve što spada u sigurnosne aspekte politike prirodno spada na neki način u domen izvršne vlasti. Dok se postoji također jedno uvjerenje pa ono je i u Hrvatskoj također jako prisutno, da je Parlament manje prikladan da se bavi ovim pitanjima, pa čak i da je manje prikladan da obavlja svoju temeljnu ulogu i zadaću, a to je nadzor upravo nad nad sigurnosnim sektorom u najširoj svojoj formi. Naravno da ako želimo demistificirati ili stvoriti novo okruženje, da je onda potrebno potpuno jasno raspravljati vrlo otvoreno i vrlo odgovorno kada su u pitanju oni segmenti koji čine u naravi ukupnu sigurnosnu politiku. Naravno da prijedlog Zakona o tajnosti podataka se u mnogočemu dotiče ukupne sigurnosne politike jedne zemlje, ali na svojevrstan način on se dotiče i onih najvažnijih elemenata po kojima se vrednuje neka zemlja da li je uistinu demokratska i da li su institucije tog sustava, tog društva demokratski i u kojoj su mjeri one demokratske. Ja ću se poslužiti jednom izrijekom koju je bivši francuski premijer kazao kada je rekao da rat predstavlja daleko preozbiljno pitanje da bi se povjerio vojnim vlastima. Naravno uz na neki način duhovitost te izrijeke, ja bih kazao da upravo to treba svih nas podsjetiti, da predstavnici naroda u demokraciji predstavljaju vrhovnu vlast. Znači to je parlament. Predstavnici svakog naroda u demokraciji se zovu parlamentarna vlast, a da svi drugi oblici državne vlasti moraju i trebaju biti pod nadzorom te središnje državne vlasti. Prema tome na taj način i ne samo kada je u pitanju ovaj prijedlog zakona nego i inače, mislim da je dokaz o ispravnosti tog postupanja. Naravno Zakon o tajnosti podataka ima dva temeljna cilja. Prvi cilj je što želi dokazati da svaka vlasat mora se potpuno transparentno i odgovorno ponašati prema onim informacijama koje su je u dosegu da ih ima, da se s njima služi ili da je na bilo koji način došla do mogućnosti da ima pristup tim podacima. Druga razina koju Zakon o tajnosti podataka treba postići, da na primjeren način ne miješa kruške i jabuke, da u paket ovih institucija koji se uvode ovim Zakonom se ne nalazi ono što je u naravi svrha da se bori protiv njega. Zbog toga bih ja želio točno i precizno navesti što bi to trebao biti po nama u klubu HSS-a vrlo precizno i jasno i u skladu sa međunarodnom nomenklaturom o tome što se podrazumijeva pod tzv. primarno djelovanje u pogledu zaštite tajnosti podataka. Da ne bi bilo zabune, da se ne bi opet miješale kruške i jabuke i zato je dobro i ovaj Zakon mora u drugom čitanju vrlo precizno nabrojiti koji su to objekti pažnje na koje se usmjerava ovaj Prijedlog zakona. To je prije svega špijunaža, sabotaža i subverzija, terorizam, politički, etnički i religiozni ekstremizam, organizirani kriminal, proizvodnja i krijumčarenje narkotika, krivotvorenje i pranje novca, proliferacija oružja za masovno uništenje i ilegalne migracije. Znači to u nijednom slučaju nisu javne nabave. To ni u jednoj varijanti nisu one funkcije u kojima javna vlast suobraća sa svojim građanima. To ni u kom slučaju nisu pitanja koja se bilo na lokalnoj ili državnoj razini susreću sa pitanjem da žele zaštiti svoje podatke i informacije samo zbog sebe. To ni u kom slučaju nisu one informacije temeljem kojih bi se moglo političkom suparniku nanijeti težak udarac u ne daj Bože izbornoj godini. To nisu one informacije koje će koristiti ionako prejakom birokratskom aparatu Republike Hrvatske da dodatno ojača u svojoj želji da postane jedno od glavnih tkiva ovoga društva. Prema tome, zbog toga je vrlo važno govoriti o sadržaju onoga što ovaj Zakon treba urediti. Naravno ja ću se složiti sa svima onima koji su tražili i koji smatraju da ovaj Prijedlog zakona ne bi smio biti u neskladu neskladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Naravno da jedan zakon i ne smije biti u funkciji da zaustavlja onaj koji je već na snazi i upravo mi u klubu HSS-a smatramo da ovaj period između prvog i drugog čitanja treba iskoristiti da se jasno, potanko i precizno upravo navedu ne samo objekti koji su koji su predmet sadržaja ovog Zakona nego načini i mjere postupanja da se, tu se pridružujem svima kolegama koji su već kazali da bi članak 18. trebalo preurediti da uistinu ono o čemu sam govorio da pitanje predstavnika naroda, znači nas parlamentaraca ne može biti dovedeno pod sumnju, ali ne može biti dovedeno ni pod imperativ sigurnosne provjere, odnosno treba porazmisliti o obliku tako da predstavnici naroda parlamentarna tijela budu na odgovarajući način zastupljena kada je u pitanju i certifikat na koji način ugraditi u članak 18. jednu osnovu mislim da je takvo. Mislim da je Pero govorio o prednacrtu zakona kada je ovo bilo ustvari usklađeno u skladu sa ja mislim normama suvremenih društava i kada su određene potankosti sadržaja predmeta zakona bili precizno navedeni, jer nema po meni niti jedan razlog i ne postoji primarni politički interes bilo koga uključivo ni vladajuću koaliciju da kad je u pitanju ovakav Prijedlog zakona na kome se ipak zasniva država. Pa mi nemamo ni premali broj slučajeva kada smo zbog potpune neprofesionalnosti bilo politike, bilo medija, bilo društva ukupno one pozicije koje smo u sigurnosnom pogledu gradili godinama jer te pozicije se grade godinama. Ako želite imati adekvatne aparate koji pribavljaju informacije koje su od vitalnog interesa za gospodarstvo, za društvo, za sigurnost ovoga društva, onda se takve stvari grade godinama. Na žalost uništavaju se nepažnjom postupanja, otkrivanjem onih sudionika koji su svoj život transformirali da bi bili u funkciji sigurnosnog aparata i ovoga društva. Prema tome, zaštita tih resursa koji su gotovo neobnovljivi jer za njihovo aktiviranje je potrebno prije svega jako puno truda, rada, godina, ali se radi o ljudskim sudbinama. i taj dio aspekta sigurnosti moramo utvrditi i zbog toga ovaj Zakon naprosto ne smije bolovati od nikakvih elemenata u kojima će se uvući dnevna politika. Prema tome i mi u klubu HSS-a smatramo da to Konačnog prijedlog zakona je nužno vrlo ozbiljno da Vlada razmotri sve prijedloge koji su upućeni, sve one rezerve koje su izrečene ne da bi se dovelo dovelo da se zakon ne donese, nego suprotno da svi skupa donesemo zakon koji će svoje temeljne zadaće i funkcije koje ima ostvariti u potpunosti, a da pritom ne samo da neće povrijediti građanska ljudska prava, ne samo da neće smanjiti razinu demokracije, nego štoviše on mora vratiti izvornost nadzora onome kome je ono u naravi pripada, a to je ovaj Parlament. sva zakonodavstva Europske unije koja se bave ovim pitanjima upravo polaze od jačanja parlamentarnog nadzora i zbog toga ja ustvari unedogled ponavljam jedno takvo stajalište da i u kontekstu ovoga Zakona parlamentarni nadzor i jačanje ovlasti Parlamenta, jačanje institucija koje djeluju kroz Parlament je ustvari najvažniji dio koji moramo razraditi. Jer ukoliko samo načelno budemo razgovarali od ovom Prijedlogu zakona, ukoliko do drugog čitanja mi ne dobijemo vrlo jasne odgovore na one one primjedbe koje su opravdane jer nitko ne smatra, makar ja nisam čuo, da nije potreban Prijedlog Zakona o tajnosti podataka, da ga nije nužno uskladiti sa praksom Jer vidite, ja mislim da mi ovaj Zakon i ne donosimo isključivo radi toga što približavamo se Europskoj uniji, što želimo biti bliski NATO standardima u sigurnosti i u vojnoj doktrini, nego prije svega iz proste činjenice što međunarodni terorizam, migracije, krijumčarenje, pranje novca je nešto što je oko nas. Prema tome, zaštita društva društva se ne može provoditi autonomno u smislu Hrvatska ne može biti otok ako se želi braniti protiv tih općih izazova. Jedino usaglašavanjem međunarodnom mrežom koja mora biti uspostavljena naravno kroz zakonske podloge se može stvoriti jedan učinkoviti sustav koji će garantirati i sigurnost i stabilnost i otpornost na može bitne utjecaje koji mogu naslijediti ili mogu, do kojih može doći kroz razno-razne izazove u kojima se nalazi svijet. Prema tome, ovo primarno radimo zbog nas. I ovo ne smije imati dnevno politički dijalog dijalog u smislu negativnog konteksta. Ali kritika koja je upućena mislim da će Vladi, predlagatelju dati dovoljno razloga da ponovo se povede jedna ozbiljna rasprava, ja ja bi to predložio i u okviru matičnog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da se o ovome ponovno razmotri u okviru onih prednacrta koji su postojali a koji su i ja se slažem, kvalitetnije vrednovali ovu materiju a bili su na dobrom tragu. I ne treba ovaj zakon se bojati bilo kojih opaski civilnog društva kada je u pitanju temeljna zaštita ovog društva, ove zemlje, kada je borba protiv terorizma, borba protiv svih onih ugrozbi ugrozbi koji su danas u suvremenom svijetu vladaju, kada je u pitanju zaštita protiv tih zala, onda naravno zakon mora biti potpuno jasan, decidiran, određen i primjenjiv. Ali funkciju nadzora nad svim procesima u ukupnoj sigurnosnoj politici kolege i kolegice, može, treba i smije voditi isključivo predstavnici naroda a to je ovaj Parlament. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a, gospođa zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac.

poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Ja moram kao prvo izraziti negodovanje na način kako raspravljamo danas i kako je ustvari uvršteno u dnevni red. Sjetimo se da je ova točka dnevnog reda u petak poslije podne uvrštena u dnevni red i da osim Odbora za nacionalnu sigurnost nemamo mišljenje niti jednog drugog odbora. Vidimo da je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije nije donio odluku jer nisu imali mišljenja. Bilo je tri glasa za i četiri suzdržana. Predsjednik Šeks je prije pročitao da je Odbor za ljudska prava razmatrao isto ovu točku što nije točno. Mi imamo danas Odbor tek u 13 i 30. Što se tiče kluba IDS-a, mi ne možemo podržati ovakav prijedlog zakona jer jedna moderna država ne može imati ovakva ograničenja. Ovaj zakon trebao bi biti razrađen do sitnih detalja, do tančina a napravljen je zbrda zdola i iz aviona se vidi želja za mogućnošću skrivanja podataka bilo koje vrste kao da se vraćamo u vremena kada je bilo sve strogo pov. Ako želimo biti moderno društvo, želimo ići u Europsku uniju, moramo biti transparentno društvo, imati transparentnost rada, javnost rada. ponajviše bi trebalo pokazivati kako se troši novac poreznih obveznika, što vlast ustvari želi od svojih vlastitih građana sakriti, koji su ih naravno i izabrali i doveli na vlast. Naš osnovni cilj ove rasprave morao bi biti koliko on doprinosi razvoju civilnog društva u smislu dostupnosti i informiranju javnosti i da li je to od interesa javnosti ili se ovim zakonom sve ograničava? Pojednostavljeno da li ovim zakonskim prijedlogom jačamo 'ajmo reći uvjetno policijsku državu? Svakako treba reći da jedinice lokalne samouprave nisu tražile ovakve ovlasti i nikakve tajnosti podataka. Čini mi se da ih se uvlači u nešto što one same ne žele. Ovim zakonom uvodimo na mala vrata obavještajnu zajednicu u prvi plan. Oni će izdavati certifikate. Znači, oni će nas kontrolirati. A to će izgleda postati vrlo unosan posao. Umjesto da se bave ozbiljnim poslom zbog kojeg su tamo zbog kojeg su tamo i za koji su plaćeni. S druge strane se isto tako postavlja pitanje da li imaju oni legitimiteta nas kontrolirati, jer znamo da se zapošljavaju u toj zajednici bez natječaja? Nekoliko spornih rješenja smo već ovdje čuli. Ja ću se osvrnuti samo na jedan što smatram da je najbitniji. A to je da ne postoje mehanizmi kontrole provedbe zakone, izuzev za inspekcijski nadzor postupka klasifikacije i deklasifikacije podataka koji bi prema prijedlogu zakona trebao provoditi Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Nema tijela koje bi provjeravalo odluke o klasifikaciji podataka, osiguravalo ravnotežu između tajnosti ili sigurnosti i kontrole javnosti odnosno koji bi štitilo interes javnosti te pravo građana na pristup informacijama. Ovaj prijedlog zakona predviđa mogućnost da vlasnik podataka kada je to u interesu javnosti drugoga tijela, pojedinca ili u znanstvene svrhe mora razmotriti odgovarajući zahtjev te ukoliko ne postoji ugroza koja je definirana u članku 6l., ovog zakona, dužna donijeti odluku o uklanjanju stupnja tajnosti podataka, odnosno dužan je osloboditi osobu obaveze čuvanja tajnosti podataka. Međutim, ponuđeno rješenje je upitno jer test javnog interesa provodi isto tijelo koje je neku informaciju proglasilo tajnom. Znači, to bi bilo Kadija te tuži, Kadija ti sudi. Daleko bolje rješenje bilo bi kada bi ovo ispitivanje interesa javnosti provodilo neovisno tijelo. Udruge tu predlažu da se ovaj problem riješi kroz izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama a koje bi omogućile uvođenje institucije povjerenika za informacije. Isto tako smatraju da je tajnost izuzetak a ne pravilo te da neovisno tijelo educira građane i državna tijela, posreduje između njih i vrši nadzor nad provođenjem zakona i interesom javnosti. Isto tako se predviđa da Vlada Republike Hrvatske donese Uredbu o načinu označavanja stupnja tajnosti klasificiranih podataka i uredbu o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim uvidima i postupanju klasificiranim podacima. A ta ista državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave i pravne osobe sa javnim ovlastima uz prethodnu suglasnost Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost donesu pravilnik o kriterijima za određivanje stupnja tajnosti. Iz svega ovoga uopće nije jasno da li su ove uredbe, pravilnici javni ili tajni. Mišljenja smo isto tako da bi temeljne kriterije za određivanje stupnja javnosti trebalo zakonski urediti kao što bi trebalo zakonski riješiti pitanje evidencije klasificiranih podataka kroz jednu jedinstvenu arhivu odnosno registar. Zašto to govorim? Želim vas podsjetiti da 2004. godine smo imali negativno iskustvo u slučaju Helene Puljiz kada je protuobavještajna agencija postupala u njezinu predmetu i jedan od zaključaka sjednice Odbora za ljudska prava je bila konstatacija da je neophodno razmotriti probleme usklađivanja podzakonskih akata jer mi smo kao zastupnici tražili pravilnik obavještajne zajednice da vidimo po kojem su oni postupali i mi kao zastupnici ga nismo mogli dobiti. Prema tome, od 2004. godine do danas se oko uredbi, pravilnika, raznih drugih akata nije postiglo ništa i mislim da bi se trebalo o ovako delikatnoj temi sve staviti u zakonske okvire i imati što manje pravilnika i uredbi. Jer, ako ovakav zakon prođe ovim zakonom će više od 2 tisuće 500 osoba u Hrvatskoj, znači i na državnoj i na lokalnoj razini imati mogućnost proglašavanja tajni. Znači, od gradonačelnika, predsjednika vijeća, raznih drugih čelnika. Mislim da to samo potvrđuje ono što sam rekla na početku da će obavještajna zajednica imati posla samo za izdavanje certifikata tim ljudima koji bi trebali onda nešto proglašavati tajnu ili ne. I zato, ako se radikalno ne promijeni ovaj prijedlog zakona do drugog čitanja IDS to ne može podržati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ovaj zakon je kratak a to je ujedno i njegova osnovna mana. Samim time što je kratak on je nedorečen, općenit i nejasan. Druga njegova karakteristika nije najbolje prošao na odborima. U Odboru za informiranje samo su tri člana odbora glasala za ovaj zakon, pa je prema tome na tom odboru zakon moglo bi se reći odbijen. Država mora štititi svoje tajne, to je jasno. Ali postavljamo pitanje što su to tajne. Za prva tri stupnja vrlo tajno, tajno i povjerljivo zakon daje određeno rješenje i to u svom članku 5. To su podaci iz područja nacionalne sigurnosti, obrane, vanjskih poslova, izvida i istraga kaznenih djela kao i podaci od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku u području znanosti, istraživanja, tehnologije, gospodarstva i financija. Zna se i tko može označavati ili davati ovaj stupanj tajnosti za prva tri stupnja. To je također riješeno u zakonu. To su predsjednik Republike, Sabora, Vlade, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, čelnici tijela sigurnosno-obavještajnog sustava RH i to je manje-više logično. Ali onda dolazimo do četvrtog stupnja, do stupnja ograničeno. Tu nije određeno što se sve može proglasiti tajnom ili čemu se sve može dati taj ograničeni pristup. To svakako nisu podaci samo iz ovih područja nacionalne sigurnosti i obrane vanjskih poslova nego praktično iz cjelokupnog života iz bilo kojeg područja. A tko može stavljati tu oznaku tajnosti ograničeno kaže članak 13. stavak 3. "Mogu odrediti i čelnici tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima.". Znači, drugim riječima preneseno to mogu raditi općinski načelnici. Pa sada ja vas pitam kakvu potrebu imaju općinski načelnici proizvoditi tajne dokumente bilo kojeg stupnja tajnosti. Koji su to tajni dokumenti? Zašto oni njih proizvode? Pošto ih proizvode? Osim ako namjera, svrha ovakvog prijedloga zakona nije ta da se takvim čelnicima lokalne samouprave omogući da zapravo izigravaju zakon o pristupu na pravo informacijama koji u svom članku 8. kaže: "Tijela javne vlasti uskratit će pristup na pravo informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena nekom vrstom tajne.", ali tada građani više neće imati pravo da dođu do bilo koje informacije jer će svatko moći iskoristiti ovu zakonsku mogućnost da odredi ovaj četvrti stupanj ograničeno i da uskrati pravo na pristup informacijama. Pazite, jedna je stvar kad čelnici lokalne samouprave dođu u posjed nekakvog klasificiranog dokumenta na primjer u situaciji neposredne ratne opasnosti moraju organizirati civilne službe po nekakvom ratnom rasporedu i odrediti kako oni moraju postupati s takvim klasificiranim podacima, to je jedna stvar. Ali sasvim druga je stvar kad se njima daje mogućnost da oni proizvode tajne dokumente. Ta odredba se širi i na tijela s javnim ovlastima. Njih je jako puno. E pa sada, ako će se time klasificirati tom oznakom ograničeno na primjer informacije ili podaci o prodaji zemljišta, o javnoj nabavi, o drugim stvarima koje nemaju nikakve veze s obranom zemlje, s nacionalnom sigurnošću, s borbom protiv kriminala koji jedino mogu imati veze sa nezakonitim ponašanjem tih čelnika njihovom potrebom ili željom da nešto rade ispod žita mimo javnosti. I mi bismo sada trebali to njima zakonom omogućiti. To svakako nije dobro. Ali ne samo to. Ne samo da oni imaju sad pravo proizvoditi te klasificirane dokumente, a jedna od klasificiranih dokumenata, jedna vrsta klasificiranih dokumenta je i dokument s oznakom ograničeno, nego članak 2. zakona spominje i neklasificirani podatak i definira ga kao podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti. Znači, on nije ni vrlo tajno, ni tajno, ni povjerljivo, ništa. On nema nikakvu oznaku tajnosti. Ali za koji su zakonom ne piše kojim ili drugim propisima, ne zna se kakvima utvrđena ograničenja uporabe samo u službene svrhe. Znači, to bi bilo prevedeno na hrvatski jezik neka vrsta službene tajne s tim da se u zakonu dalje uopće to više ne razrađuje. Ne zna se ni tko smije proizvoditi takav podatak, ni tko mu smije dati tu oznaku neklasificiranog dokumenta, neklasificiranog podatka ali za koji ipak vrijedi ograničenje uporabe do kojeg, dakle javnost opet ne bi mogla doći. To drugim riječima znači da po ovom prijedlogu zakona više nema niti jednog dokumenta kojeg netko u ovoj zemlji, onaj koji ga proizvodi ne bi mogao sakriti od javnosti po ovom zakonu. Zakon o pravu na pristup informacijama nam ne treba. Ako to predlagatelj hoće onda bi bilo pošteno da skupa s ovim prijedlogom predložio i Zakon o ukidanju zakona o pravu na pristup informacijama. Jer je taj zakon prihvati li se Zakon o tajnosti podataka u ovom obliku potpuno besmislen i nepotreban. Nema više niti jednog podatka niti ga može biti koji se ne bi po ovom zakonu mogao sakriti od javnosti. Rješenje bi moglo biti uvođenje povjerenika za informaciju koji bi odobravao ili ne bi odobravao klasificiranje dokumenata, pa barem na ovoj nižoj razini. Pa možda ne baš Predsjedniku Republike što će klasificirati ili predsjedniku Vlade, ali barem na ovoj nižoj razini. Ali takav prijedlog je odbijen, nadzor. Veli Ured vijeća za nacionalnu sigurnost ima 500, oko 550 jedinica lokalne samouprave, pa da svaki dnevno proizvede jedan takav dokument pa tko će njih iskontrolirati. Ovi iz Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Kad oni to stignu napraviti? Ova odredba o nadzoru je formalna. Oni to ne mogu napraviti ako je tako velik broj ovlaštenika proizvodnje tajnih dokumenata. Oni njih nadzirati ne mogu. Zloupotreba tajnosti je prisutna u Hrvatskoj. To jest problem. Tajnost za neke dokumente mora postojati, ali zloupotreba se ne smije dopustiti. Tako na primjer MUP nabavlja foto aparate bez javnog natječaja i to proglašava tajnom. I javnost ne može znati zašto su kupili foto aparate bez objektiva koji potpuno ničem ne koriste, stoje tamo na skladištu jer je to tajna. Radi se o postupku javne nabave, odnosno o kršenju Zakona o javnoj nabavi. Kad će se o tome ovaj Sabor raspravljati? Kad dobijemo izvješće za dvije ili tri godine. Ne mi, nego neki drugi saziv. Kad ministar, da je ministar unutarnjih poslova bio Kirin i ako sumnjam da će se to zaboraviti s obzirom na ono što se pojavljuje na portalima ministar Kirin ostat će nezaboravan. Hvala. Hvala lijepa. Taman sam se začudio da neće biti. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dobro je “Transparence International“ nazvao ovaj prijedlog zakona. Ukoliko bude usvojen u Hrvatskom saboru, a vjerojatno hoće po raspoloženju većine da ćemo temeljem ovog zakona postati mala zemlja za velike tajne. Naime, u Hrvatskoj se dešava jedan paradoks. Ono što god je tajna i što treba biti tajna postaje javno. U pravilu je javno. Čak u javnosti dolaze veći detalji i obrnuto. Ono što mora biti tajna je javno. A ono što mora biti javnost interesa građanina, e to će, to jeste već u pravilu tajna, a sada ovakvim prijedlogom zakona tu praksu već, groznu praksu želimo ozakoniti. To je vrlo opasno. Zato kolege iz saborske većine ovo je zakon koji je opasan za sve nas ovdje ili većina ili manjina. On je opasan sa stajališta građanina. Ovaj prijedlog zakona moramo razmatrati sa razine, odnosno s polazišta odnosa građanina naprama svemoći države. I inače kakav je odnos današnjeg čovjeka, našeg građanina prema državi? Jel to odnos povjerenja? Ovo je jedan vrlo opasan zakon, vrlo opasan zakon, a inače nešto što je nužno da u svakoj zemlji postoji i takve službe u Hrvatskoj su, pa i prije Hrvatske naravno omražene ali taj stupanj omraženosti ni u slobodnoj Hrvatskoj nije se smanjio. Dapače i naprotiv. Dapače i naprotiv. Kako je moguće da neki podaci koji su tajna, koji bi trebali biti tajna i služiti takvim službama da izvrše operativnu obradu bilo sami ili uz pomoć represivnih tijela. Ali ne, nije svrha ta, nego takvi podaci koji nisu uopće valjda zanimljivi za predmet, ali su zanimljivi za difomaciju određene osobe. Oni dolaze u javnost. To je nešto vrlo, vrlo opasno i štetno sa stajališta elementarnih ljudskih prava i dobro upozorava predsjednik “Transparence Internationala“ Hrvatske Zorislav Petrović ukoliko dođe do ozakonjenja ovakvog prijedloga onda ćemo mi vratiti taj odnos građanina naspram države, naspram svemoći države na razinu od prije nekoliko desetljeća. Ne nekoliko godina. Ja ne znam da li se, i sad je pitanje uopće tog koncepta da li se to nešto omaklo ili se upravo ovo i htjelo. Čitav niz recentnih situacija ponovo uzbuđuje javnost. I oni moraju biti onda opomena predlagaču da takve stvari kada je riječ o ovakvoj zakonskoj normativi dakle sa puno opreza, s puno osjetljivosti i delikatnosti im priđe ali ne upravo takva stanja koja su uzbudila i uznemirila hrvatsku javnost sada želimo da se ona i ozakone. Predlagač zakona čak smatra da su podaci kojim raspolažu ta tijela vlasništvo molim vas, vlasništvo tih tijela. Takvi podaci su vlasništvo građanina, ali određena tijela upravljaju takvim podacima. Ali upravo kao što naš narod kaže: «Neće jezik nego pravo» tako se ovdje i obrazlaže u Prijedlogu zakona pa se izrijekom kaže: «Ovaj zakon prepoznaje vlasnika podataka.» Pa nije država vlasnik tih podataka. Vlasnik je građanin. I ovdje je već bilo napomenuto, čemu onda uopće Zakon o pravu na pristup informacijama? On je toliko dezavuiran ne samo praksom nego sada i sa ovakvim prijedlogom. Intencija je zapravo i činjenična situacija da u svim demokratskim zemljama tajni podaci su izuzetak, a pravo na pristup informacijama pod parolom: «Građani imaju pravo znati» jeste pravilo. Mi s ovim zakonskim prijedlogom upravo izuzetak pretvaramo u pravilo, a pravilo u izuzetak. I to je također nešto što je vrlo, vrlo opasno. 4 stupnja klasifikacije podataka odnosno taj izraz klasifikacija podataka, odrađivanje nekog podatka da je tajan. Ne treba stvarati mistiku u obrazloženju nečeg što ne treba biti mistika. Dakle samo tijelo a sada vidimo sa ovakvim zakonskim prijedlogom kome se sve daje takva jedna mogućnost ovdje je već bilo i posebno apostrofirano da to može i jedan učiniti službenik. Po svom vlastitom nahođenju. E kad je tome tako a mora netko odrediti tajnost podataka bilo koje vrste od 1. do 4. stupnja onda bi trebalo postojati tijelo, po prvi put se doduše uvodi ovdje tijelo koje bi štitilo interes javnosti. Dakle uvodi se institut, test javnog interesa. Ali to je samo institut za naivne. Jer tko provodi test javnog interesa. To isto tijelo koje i određuje uopće da li će nešto biti tajno i kakvog stupnja? Teško je zamisliti gori i opasniji zakonski prijedlog. I čemu uopće zakonski prijedlog? Možda onda da se odustane od bilo kakve regulative i prepusti se na milost ili nemilost ovih službi koje su se proslavile. I kada će se te službe konačno baviti za ono za što ih građani plaćaju i to skupo i preskupo? Često se govori ovdje: «U javnosti su na meti ministri, dužnosnici, saborski zastupnici i o njihovim plaćama». Kolike su plaće tih dužnosnika i čemu oni služe i kome oni služe? Služe za prljave obračune bilo unutar određene stranke ili za međusobni obračun. I nikome nikada nisu odgovarale. A kad ih se pozove na red i to temeljem nekakvih labilnih, i fragilnih odredbi naravno kako sustav kontrole uopće nije ustanovljen, a praksa još manje onda dolaze do utvrđenja. Dakle nikakva pravila nisu povrijeđena. Ja mislim da bi mi trebali bez obzira koja politička opcija je na vlasti, tko je u opoziciji, tko je u poziciji, na poziciji, ozbiljno shvatiti o ovim problemima. Ovo su mogućnosti su velike zlouporabe. Štete koje proizvode ove službe su goleme, a pitanje je kada koliko su se te službe i koji je njihov konkretan rad? Koliko su ispitale tvrtki koje ulažu, gdje dolazi nama u Hrvatsku ovakav ili onakav kapital. Tamo bi trebale one služiti. I opasnostima, dakle nacionalni interes, to je nacionalni interes. Naša sigurnost. Prije svega i imovinska sigurnost. Jer kad je ona ugrožena sva prava su ugrožena. Ali ne. Ove službe izgleda, a takav je izgleda i stav što je vrlo opasno i predlagača, Vlade da … /Govornik se ne razumije./ … da ono što je do jučer bila praksa sada eto to mogu činiti i po zakonu. Još jednom evo apeliram na svih nas ovdje, na sve nas da uvažimo primjedbe udruga i «Gonga» i «Transparency Internationala» koji upozoravaju na ove opasnosti. To više nisu opasnosti, to je nešto, to je sada već i realnost. Dakle ne nekakva apstraktna opasnost koja bi nam prijetila nego vrlo konkretne stvari da se ozbiljno zamislimo i da odbijemo ovakav Prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Pleša. **Pleša, Velimir (HDZ)** Kolegica je nekoliko puta ponovila: «Ovo je opasan, opasan, opasan zakon.» Mislim da je to netočno budući da nitko od nas koji sjedimo u ovom Saboru i donosimo zakone nismo ovdje za donošenje nikakvih opasnih zakona, a ukoliko i donesemo nekakav zakon koji nije u prvom čitanju kao što je ovaj baš dobar postoji mogućnost da se on ispravi ali sigurno ne da je opasan na način kako ste ga vi željeli prikazati. Sigurnosne službe Republike Hrvatske rade svoj posao po zakonu i ne rade prljav posao. Radili bi pošteno da su u sigurnosnim službama Republike Hrvatske oni ljudi koje je predložila ili predloži vaša stranka. To dokazujete u svim raspravama posebno posljednjih dana. Sigurnosne službe rade svoj posao samo nažalost neke stvari i do nekih stvari mogu doći zastupnici SDP-a a ti dokumenti bi barem trebali biti javni do datoga momenta. Pa ću vam postaviti pitanje kako je to prepiska između Interpola i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske vezano za brodogradilište Split stiglo baš u ruke kolege Marijana Jurjevića. Je li vi imate dobro iskustvo na osnovu vaših prethodnika, kako ste radili 50 godina UDBA-e i KOS-a itd. **Milinović, Kolegice, opasnost ovog zakona, odnosno ovog prijedloga zakona vidim u tome da se ozakoni praksa da ono ponavljam što bi trebala biti tajna postaje javno, odnosno ono što bi trebao biti predmet interesiranja ovih službi njihovog ispitivanja, a ne predmet dilanja novinarima u cilju ne istraživanja, nego dezavuiranja ili blamiranja određene osobe. to je taj najveći problem. Jer nitko nije postavio pitanje što su određene službe povodom nekakve informacije poduzele osim što su to dostavile novinarima, pa ni onda nisu ništa poduzele. I kakav onda zaključak možete imati nego ovakav kojeg sam rekla u svojoj raspravi? Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Postoji čitav niz pravnih argumenata zbog kojeg bi trebalo donijeti ovaj i sljedeći zakon kojeg ćemo raspravljati. Od toga da ih usuglasimo sa sporazumima koje smo prihvatili sa Europskom unijom do pitanja primjerice obaveze iz članka 4. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, znači s posebnim zakonom može ograničiti pristup informacijama do usklađivanja sa Ustavom i sa cijelim sustavom obavještajno-sigurnosnih službi. Međutim moram reći da ovakav prijedlog zakona u sadržajnom smislu kakav smo mi dobili nije moguće podržati i zapravo bi bilo dobro da se o ova dva prijedloga zakona provede opća rasprava ili da ovu raspravu tretiramo kao opću raspravu i da zatražimo da se ovi zakoni dorade i pripreme za prvo čitanje ponovo. Zašto? Zato što je dvojbena njihova usklađenost sa Ustavom Republike Hrvatske. Zato što između ostaloga nisu usuglašeni sa pravnim sustavom Republike Hrvatske i zato što između ostaloga je sasvim jasno zapravo daju ili stvaraju nove centre apsolutne otuđene moći bez parlamentarne kontrole i bez javne kontrole javnosti dakle i bez građanske i bez parlamentarne kontrole i nadzora. I to naravno može biti iznimno opasno. Nije problem u tome da li se to može pretvoriti u tzv. policijsku službu, državu, nego je zapravo pitanje da će tajne službe ili one tko određuje tajnost imati preveliki dio ovlasti i odgovornosti. Pa pođimo redom. prvo je problem koji je na prvi pogled samo pojmovno. To je pitanje da se govori o vlasništvu na informacijama. Nije to samo pojmovni. Nažalost on izražava i psihološku svijest onih koji su pisali ovaj prijedlog zakona, to očigledno nije pisalo Ministarstvo pravosuđa, nego oni koji zapravo te informacije prikupljaju i kontroliraju i nadziru su pisali ovo i tretiraju to kao vlasništvo. To je potpuno suprotno Zakonu o pristupu informacijama koji govori o posjedovanju, raspolaganju i nadziranju informacija koje imaju tijela javne vlasti. Jer naravno da ne može takva informacija imati status vlasništva i nitko ne može se odnositi prema njoj kao vlasništvu. Drugo što je važno ovdje naznačiti jeste da sam Zakon o pristupu pravu informacija kaže iznimno pravo na pristup informacijama može se ograničiti u slučaju na način propisan zakonom. Međutim, ovaj Zakon o tajnosti podataka ne ograničava, a ponajmanje to nije usklađeno sa člankom 16. Ustava Republike Hrvatske koji jasno kaže: "Slobode i prava se mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitile sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje.". Poštovane kolege to u ovom slučaju nije napravljeno. Zapravo nije utvrđena srazmjernost ili razmjernost ograničenja pristupa informacijama u odnosu na ovakve vrijednosti koje Ustav štiti. Četvrto, u članku 46. Ustava piše: "Svako ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnom i drugim javnim tijelima i dobiti od njih odgovor.". Ovaj odgovor u sebi sadrži i informaciju u vezi sa pitanjem i problemom koje građanin traži. Nemoguće je proglašavati sva ova pitanja bilo onakvom ili ovakvom tajnom, a u isto vrijeme ili dati takav prostor, a u isto vrijeme imati ovakvu odredbu u Ustavu i da građanin ne može dobiti određena prava. Mi moramo posve jasno taj dio razlučiti i moramo biti vrlo precizni i moramo odrediti srazmjernost s jedne strane kao i mogućnost ako se uskladi takva informacija kome građanin ili drugi pravni subjekt, neću pokazati još jedan ustavno-pravni subjekt,

"Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodno izvještavanje i pristup informacijama.". Poštovane kolegice i kolege postavlja se pitanje ako se ograničava onda kako se može ograničiti pristup ovakvoj informaciji. Samo u odnosu na ona pitanja koja dopušta Ustav, nitko drugi. I zbog toga je sasvim jasno da i po ovom segmentu to treba urediti i usuglasiti. Šesto, posve je nedopustivo takvo široko propisati na osnovu, na što se sve može odnositi tajnost podataka. Primjerice kaže se temeljem Ustavom utvrđenim ustrojstvo Republike Hrvatske a to su slobode iz članka 3., citirat ću, to je: "Sloboda i jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava, demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka…", i sad ovdje kaže: "… Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske.". Naravno da tome još treba pridodati onda i državnu vlast. Kolege, pa nećemo valjda to proglašavati državnom tajnom, odnosno ovu vrlo tajno, ili tajno, ili povjerljivo ili čak ograničeno, kako sad novo predlaže. Ili primjera radi. U članku 6. se kaže i to: "Osnove gospodarskog i financijskog sustava.", da li mi to kažemo da ćemo proglasiti državni proračun tajnu, jer on čini financijski sustav. Ili ne znam izvještaj Narodne banke o financiranju ili poslovnoj i financijskoj novčarskoj politici Narodne banke itd., itd.? Naime, onaj tko to hoće koristiti pozivom na ovaj članak će moći i to proglasiti ograničeno ili nekakvim drugim stupnjem tajnosti, itd., itd. Prema tome, sasvim je jasno da ovako ne može i ne smije se uređivati kao recimo ovo pitanje, međunarodni ugledi, diplomatski odnosi Republike Hrvatske. Da li bi na osnovu ovakvoga moglo se izvući zaključak primjerice da i ona osoba koja je odala podatak o švercu droge u okviru diplomacije koje se kod nas dešavao nanio štetu ugledu, diplomatskom ugledu Republike Hrvatske pa je onda on kriv, a ne onaj koji je švercao drogu, To su nedopustive stvari. To se mora razriješiti, moraju se neke stvari postaviti na drugačiji način. Naravno posebno je interesantno da se kaže da recimo vezano za ovu provjeru i dobivanje certifikata, to se neće odnositi na predsjednika Sabora, predsjednika Vlade i Predsjednika države, ali se postavlja pitanje šta je sa trećim stupom izvršne vlasti kod nas, sudbene vlasti. Jel' se to odnosi i na predsjednika Vrhovnog suda? Ja mislim i na njega. A osim toga postavlja se pitanje po Ustavu u članku 70. mi smo najviše predstavničko tijelo naroda i zakonodavno tijelo. Pa kako ćemo mi obavljati našu dužnost ako nećemo dobivati i ovakve podatke, drugo je pitanje kako propisati zaštitu podataka i obavezu kako se mora ponašati onaj koji je došao u dodir sa tim podacima. Ali sasvim jasno da je to nedopustivo i u takvoj situaciji zapravo pitanje koje će se morati vrlo ozbiljno dodatno urediti i na kraju krajeva dodatno postaviti, provjeriti. E sada, vrlo je interesantno da nije usuglašen ovaj zakon sa sljedećim zakonom koji će biti o sustavu informacijske sigurnosti vezano za inspekcijski nadzor gdje se govori tamo u onom zakonu da to mogu biti i ovlašteni organi, dakle pojedinci, dakle ovdje govori o uredu za, o vijeću zapravo za za informacijsku, uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Prema tome se mora postaviti vrlo precizno tko to može raditi. Zašto? Ne samo radi toga što će on vršiti nadzor, nego između ostaloga da znate tko je subjekt protiv kojeg eventualno možete uložiti žalbu, jer doduše ne zna se kome biste je mogli uložiti, ali evo makar to da znate protiv koga bi se eventualno mogli žaliti vezano za to pitanje. Naravno vrlo je interesantno i to u članku 19. da je praktički rečeno da dužnosnici, zaposlenici itd. da ne nabrajam, ispada da zapravo su svi dužni čuvati tajnu neovisno o tome jesu je propisali ili su došli do tajnosti klasificiranog podatka za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti službe sve dok podatak utvrđen jednim od stupnjeva tajnosti traje. Postavlja se pitanje zapravo a šta ako ostane … iako je tamo propisano da svaki pet, odnosno četiri, dvije godine treba ovo pitanje provjeravati da li ima smisla i do kada treba i treba i može trajati ovaj dio podataka. Zbog svega toga ja smatram da ovaj zakon je može biti podloga za opću raspravu ovakav prijedlog zakona, ali nikako ne može i ne smije biti prijedlog koji će ostati donesen. Ima još jedna stvar koja me moram reći pomalo i iznenadila, a to je pitanje zapravo donošenje provedbenih akata. Naime ovdje se lijepo govori o provedbenim aktima koje trebaju donijeti nadležna državna tijela u odgovarajućem ili u određenom vremenu. Sada se postavlja pitanje zapravo između ostaloga, kad se kaže da će Vlada Republike Hrvatske donijeti uredbu iz članka 12. i članka 22. u roku od 30 dana, a čelnici nadležnih tijela donijeti će pravilnik iz članka 16. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. pravilnik nigdje ne govori da on mora biti usuglašen sa ovom uredbom nego se govori da on mora biti u skladu sa ovim zakonom. Prema tome sada se postavlja pitanje kako to da jedan pravilnik će trebati malo više vremena da bi ga se moglo donijeti nego što bi trebalo primjerice donijeti uredbu o tajnosti i klasificiranosti podataka koju treba donijeti Vlada Republike Hrvatske. Dakle očigledno je da bi ovdje trebalo još puno puno više raditi i ono što je najvažnije, moraju se ugraditi načela, mora se ugraditi načelo srazmjernosti u skladu sa zaštitom Ustavom propisanih prava i obveza, mora se ugraditi načelo kome građanin ili druga pravna osoba ima ili pravni subjekt ima pravo se žaliti ako je povrijeđeno njegovo Ustavom zaštićeno pravo, ne samo Ustavnom Ustavnom sudu vezano na pristup informacijama zbog ograničenja tajnosti podataka jer je ovo tako široko postavljeno da zapravo sa ovim tajnošću podataka ili ovakvim pristupom praktički bilo koju informaciju kod tijela javne vlasti se može proglasiti tajnom i da u takvoj situaciji nije moguće doći do određenih podataka za obavljanje

Ovim Prijedlogom zakona o tajnosti podataka pokušava se urediti jedno ogromno područje koje je zakonski nedovoljno regulirano opet kada je u pitanju pravo pristupa tajnosti podataka radi se o važnom i osjetljivom području koje bi trebalo uskladiti sa standardima razvijenih demokratskih zemalja. Donošenjem Zakona o zaštiti tajnosti podataka 1996. godine i njegovih podzakonskih propisa prestala je važiti Uredba o utvrđivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim općim postupcima iz 1991. godine. Tako se je ovo važno područje po prvi puta zakonski uredilo i njime se postavljena načela tajnosti podataka, vrste tajnosti, postupci za određivanje tajnosti te nadležnost pojedinih tijela i zaštitne mjere. E sada ako znamo da je ovaj zakon propisao i niz rješenja preuzetih iz 80-tih godina koje nisu u skladu sa standardima tajnosti podataka zemalja članica NATO-a i a to je uglavnom neodgovarajuća klasifikacija, nepostojanje načela za pristup tajnim podacima, sigurnosna provjera certifikata za osobe s pravom pristupa a i donošenjem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2003. godine. Sve ovo dovoljno govori da je potrebno propisati temeljne principe tajnosti podataka državne uprave, te novi zakon koji će na suvremen međunarodno prihvaćen način tretirati pojmove klasificiranih i neklasificiranih podataka državne uprave, stupnjeve i principe klasificiranja kao i načela pristupa tajnim podacima. Poseban problem važećeg Zakona o zaštiti tajnosti podataka na koji se svih ovih godina nije obraćala potrebna pažnja, to je da je samo mali broj tijela državne uprave uopće osposobljen za donošenje implementacije mjera i standarda zaštite tajnosti podataka. Ako tome dodatno nepostojanje nacionalnih standarda za zaštitu podataka neprimjeren pristupu tajnosti podataka u državnoj upravi i samim time loša percepcija u javnosti o pojmovima privatnosti i tajnosti, jer za Boga ne može svako tijelo državne uprave samostalno donositi vlastite mjere i standarde zaštite tajnosti podataka. Stoga nam je uistinu potreban novi Zakon o tajnosti podataka koji će urediti standarde tajnosti podataka na državnoj razini. Isto tako zakonom iz 96. egzistira komplicirani sustav više vrsta tajnosti, sjećamo se državna, vojna, službena tajna, odnosno tri stupnja tajnosti po vrsti, a ne međunarodno prihvaćena podjela na četiri stupnja tajnosti vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno. Zbog toga se javljaju problemi u potpisivanju međunarodnih sigurnosnih sporazuma pri čemu se pokušavaju izjednačiti dva izvorno različita sustava tajnosti. Na ovaj način Republika Hrvatska ne može osigurati odgovarajuću pravnu i praktičnu zaštitu klasificiranih podataka jer nacionalne propisane vrste tajnosti nemaju jednak tretman u kazneno-pravnom sustavu. Nedostaci Zakona o zaštiti podataka i otežana mogućnost sankcija u slučaju nestanka ili otkrivanju tajnog podatka, ukoliko se ne radi o najvišem stupnju tajnosti, tj. državnoj tajni. I na kraju važeći zakon ne regulira postupak uklanjanja stupnjeva tajnosti podataka deklasifikaciju kada prestanu razlozi za tajnost istih. Predloženi Zakon prepoznaje vlasnika podatka kao tijelo koje stvara podatak sukladno odredbama ovoga Zakona. To je tijelo ovlašteno za klasifikaciju te u smislu ovog Zakona postaje odgovorno za njegovu klasifikaciju, deklasifikaciju i periodičnu procjenu tajnosti. Ovim Zakonom uvodi se pojam uvjerenja o sigurnosnoj provjeri koji zaposlenici u tijelima javne vlasti moraju imati kako bi imali pristup podacima, određuje tko i kada izdaje certifikat, to je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost nakon provedene sigurnosne provjere. Nadzor nad pristupom klasificiranim podacima u nadležnosti je samih tijela dok nadzor provedbe zakona kao i podzakonskih akata obavlja Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Ako imamo u vidu da su se sa nacrtom prijedloga upoznale udruge i civilnog društva kao i mediji koji su dali svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Zakon, a vidimo iz materijala da su određeni prijedlozi prihvaćeni i s obzirom da se radi o prvom čitanju mislim da bi trebali podržati ovaj Prijedlog zakona, a u drugom čitanju da bismo ga još mogli i poboljšati. Zahvaljujem.

pokušao dati nedvosmislenu potporu Zakonu. Neupitno je da mi ovaj Zakon moramo donijeti, ali ja sam već rekao, sve ono što, ono iskustvo koje ima Europska unija govori o 9 grana koji trebaju biti sadržajno u ovom Prijedlogu zakona. Znači 9. Ja ću ih ponoviti, špijunaža, ali špijunaža prije svega kao gospodarska špijunaža kojom se država štiti od manipulacija koje dolaze izvana, a mogu smanjiti konkurentski karakter domaćeg gospodarstva. Sabotaža i subverzija jasno u svijetlu novih izazova, terorizam kao jedna opći izazov. Politički, etnički i religiozni ekstremizam, organizirani kriminal sa svim svojim značajkama, proizvodnja i krijumčarenje narkotika, krivotvorenje i pranje novca, proliferacija oružja za masovno uništenje i deveto ilegalne migracije. Znači to treba biti sadržaj točno naveden, precizno klasificiran ovog Zakona da se ne bi miješale kruške i jabuke, da ne bimo raspravljali o budžetu što je rekao Mato ili da ne bimo tražili razloge da lokalni čelnici zaštite svoju javnu nabavu. Znači, zbog toga to mora biti precizno i inače i Ujedinjeni narodi su od ovoj temi zauzeli svoj stav i vrlo izričito propisali način utvrđivanje sadržaja tajnosti podataka koji trebaju ipak biti u javnom interesu.

da se radi o zakonu iz '96. godine kojega je vrijeme pregazilo i dakle mi imamo i jedan dobar prijedlog koji se može dorađivati, a za ovaj Prijedlog i za ovaj Zakon koji će biti iza ovoga na raspravi u Saboru, dakle vidjet će se da bi se oni proveli i oživotvorili koliko još treba izraditi podzakonskih propisa da bi to sve skupa bolje i na opće dobro funkcionirali. Zato mislim da ovaj Prijedlog zakona u ovoj fazi je više nego dobar i sigurno će dati dobre rezultate, zato ćemo ga mi podržati. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Državna tajnica u ministarstvu, gospođa Snježana Bagić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. O tome da je ovaj Zakon potrebno donijeti, novi Zakon o tajnosti podataka čini se da postoji konsenzus. U kakvom sadržaju bojim se da još ne postoji, odnosno pojedini klubovi zastupnika smatraju da Zakon treba doraditi i to treba uzeti s dužnom pažnjom. Međutim, upravo izlaganje zastupnika Kovačevića, odnosno replika sada me nagnala da i prije završetka rasprava uzmem riječ i obratim se ovome Visokome domu. Bilo bi za sve nas dobro da međunarodni dokumenti, pa možda i komparativno zakonodavstvo uključujući razne rezolucije, preporuke Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, odnosno Europske unije daju odgovor na to što se smatra tajnim podatkom dosta precizno i lako. Jer mislim da nema dvojbe i nema sumnje da je svima nama, naš zajednički interes da se točno i precizno doista odredi ono što jest tajni podatak, a što nije da bi se izbjegle na neki način, s jedne strane ovakve rasprave, a s druge strane da bismo ostvarili cilj koji želimo postići ovim Zakonom jasno …/Govornik se ne razumije./… ono što jest tajna, a ono što nije. na žalost ja se tu ne mogu u potpunosti složiti sa uvaženim zastupnikom Kovačevićem jer ovi razni međunarodni dokumenti ne daju baš precizan odgovor što jest tajni podatak ili nije. Ovaj krug koji je uvaženi zastupnik naveo mislim da nije sporan i to sve zemlje imaju i mislim da ni u ovom Visokom domu o tome ne postoji konsenzus. Međutim, referiram se na preporuku Vijeća ministara iz 2002. godine gdje su koje vrijedi, odnosno na koje se može primijeniti taj izuzetak od prava javnosti na pristup informacijama navedene sljedeće grupe, odnosno ovlasti na koje se to odnosi. To je pitanje nacionalne sigurnosti, obrane i međunarodnih odnosa, javne sigurnosti, zaštite, istrage i procesuiranja procesuiranja kaznenih djela, privatnosti i drugih legitimnih privatnih interesa. Zatim, trgovački i drugi gospodarski interesi bilo da su privatni ili javni, zatim okoliš, inspekcija, kontrola i nadzor javnih vlasti, ekonomske i financijske politike države. Dakle, dosta široko. U ovoj raspravi je na tragu toga bilo rečeno i zašto mi ne bi konzultirali možda komparativna iskustva, iskoristili sustav prijateljskih odnosa. Ja se ne bi u ovoj prigodi usudila koje su nama prijateljske zemlje ili koje nisu ali mislim da možemo učiti pa možda i nadograđivati ona iskustva koja su imale zemlje susjedne osobito one zemlje koje su nedavno pristupile Europskoj uniji te su prema tome, pretpostavlja se i trebale udovoljiti tim standardima. I točno je da je ovaj zakon koristio te modele što ne znači da mi trebamo njima robovati i da ne moramo i ne trebamo unapređivati naše pravne sustave. Pri tome se referiram na slovenski zakon koji je isto dosta široko odredio ovu grupu oblasti, područja na koja se mogu pod određenim zakonom propisanom procedurom odrediti tajnim podacima. To su opet podaci koji se odnose na javnu sigurnost, obranu, vanjske poslove, obavještajno-sigurnosno djelovanje oružanih snaga, sisteme naprave, projekte i nacrte značajne za javnu sigurnost, obranu, vanjske poslove te znanstveno, istraživačke, tehnološke, gospodarske, financijske poslove važne za javnu sigurnost, obranu i vanjske poslove i obavještajno-sigurnosno djelovanje oružanih snaga Republike Slovenije. Dakle, ja ne govorim to da bi pravdala naš prijedlog zakona nego samo da bi potvrdila činjenicu da je to doista složeno pitanje, da ono zahtjeva dužnu pažnju, da je doista gotovo pa i nemoguće jasno i precizno definirati točno one podatke koji se mogu smatrati tajnima. Jasno da to predstavlja sve nas a nadam se i uz potporu Visokoga doma i nakon ove rasprave i prijedloga da se eventualno izradi konačnoga prijedloga zakona, ovaj krug podataka koji se mogu odrediti tajnima i poboljša. Još kad sam već i uzela riječ samo jedan dodatak na ono što je bilo u ovoj raspravi rečeno a to se odnosi na podatke koji očigledno a i osnovano pobuđuju najveći oprez i zahtijevaju dužnu pažnju, a to su podaci koje i to samo sa stupnjem ograničeno mogu proglasiti tijela jedinica lokalne uprave i samouprave. I to su podaci koje mi zovemo ograničeno. U slovenskom tekstu je to interno. Ali i oni isto tako kažu da se za tajne podatke mogu odradit oni čije bi otkrivanje nepoznatoj osobi moglo štetiti djelovanju ili rješavanju zadaća organa. Dakle, isto dosta široko jer vjerojatno i te zemlje procjenjuju da je doista nemoguće odnosno teško, vrlo teško u zakonskome tekstu odrediti, precizno odrediti koji su to podaci. Dakako, da opravdano i vezano vjerojatno za prethodnu točku javne nabave nisu predmet, barem ne kao pravilo, nešto što bi se moglo i trebalo označavati tajnim podacima. Ja to govorim zbog toga što će Vlada prilikom izrade konačnoga prijedloga zakona doista sa dužnom pažnjom još jedanput proučiti druga iskustva, vidjeti što su naše potrebe kako bi se krug onoga što se smatra tajnim još dodatno odredio. Ja samo moram napomenuti da je ovdje za razliku od onoga prijedloga zakona koji nije bio raspravljan pred Visokim domom, koji je Vlada bila povukla iz procedure povukla iz procedure upravo zbog interesa javnosti jer je legitiman, opravdan interes javnosti i brige javnosti uključujući i zajednice civilnoga društva, ustanove civilnoga društva koje su smatrale da taj taj tekst zakona koji kažem je Vlada povukla upravo zbog određivanja kruga tajnosti podataka i stupnja tajnosti podataka predstavlja atak na demokratsko društvo. I u ovom prijedlogu zakonu u njegovom obrazloženju piše da je prije upućivanja ovoga prijedloga zakona provedeno nekoliko razgovora, organizirano nekoliko sastanaka gdje su predmeti ovoga teksta predočeni predstavnicima civilnog društva upravo u cilju kako bi se u sadržanoj smislu dakle, onoga što se može smatrati tajnim po ovom prijedlogu zakona sveo na onu poželjnu, razumnu mjeru i kako bi se doista izbjegle sve zlouporabe onoga što se može i treba označiti tajnim podatkom. Moram samo reći da neklasificirani podatak koji se ovdje definira za razliku od klasificiranog podatka i koji ima oznaku službeno nije onaj podatak kao neklasificirani podatak na koji javnost ne bi imala pravo pristupa odnosno na koji bi se odnosio izuzetak propisan člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama. Pa barem, usuđujem se reći po mojoj ocjeni u tom segmentu mislim da ne stoje one primjedbe koje smatraju da je ovaj zakon atak u svom sadržajnom smislu na demokraciju. Međutim činjenica jest da ovaj zakon uz uvažavanje ovoga što sam rekla i uz činjenicu da mi trebamo jer je to i globalno pitanje i pitanje koje se stalno treba unapređivati zbog unapređivanja tehnologija kojima se neki podaci koji jesu tajni otkrivaju i objavljuju trebamo upravo zbog naših građana donijeti zakon koji će biti što bolji s jedne strane. I s druge strane napraviti tu razumnu razumnu i poželjnu ravnotežu između onoga što treba biti tajnim i omogućavanja građanima pravo da znaju tj. pravo na pristup informacijama. Napominjem samo da ovim prijedlogom zakona nakon tih dodatnih konzultacija uključujući civilne zajednice je sužen krug onoga što se može označiti tajnim, bilo kojim stupnjem tajnosti ovisno o tome koje ga tijelo označava, to je s jedne strane. I s druge strane sama mogućnost propisana zakonom jer zakon nudi tu mogućnost ne znači da se treba neki podatak označiti tajnim tj. u nadležnosti čelnika tijela koje ima prava neki podatak označiti određenim stupnjem tajnosti tj. i njegova velika odgovornost. I u tom smislu mi možemo govoriti o vlasniku podatka. To je termin koji je u ovom tekstu zakona više puta kritiziran. Ali vlasnik podatka je onaj, ono tijelo koje ga je izgradilo, koje odgovara za njegovu tajnost i za moguće zlouporabe koje se mogu pojaviti kod korištenja ili objave ovoga podataka. Ispričavam se gospodo i dame zastupnici, rasprava me nagnala na jedan dojam odnosno opasku onoga, zapravo poželjnoga cilja koji mi želimo pomoći, a to je da podatke koje smo proglasili tajnima zapravo takvi i ostanu. Naime, mi smo poučeni i to je opravdano i oprezni iskustvima koja smo imali u praksi primjenom staroga zakona, to čujemo Vlada predlaže upravo ovaj zakon i drugi način prvo označavanja osoba koje mogu imati pristup takvim informacijama a onda dakako i njihovih provjera nadamo se spriječiti objavu takvih podataka. Tu govorim ne o podacima koji ne trebaju i neće biti po ovom zakonu …/Govornik se ne razumije./… tajnim možemo zamisliti situaciju da neki podaci koji jesu od nacionalne sigurnosti sami po sebi predstavljaju opasnost i njihova objava bi štetila našim interesima. Prema tome, mi trebamo napraviti tu ravnotežu da oni koji su objavili podatak zato doista i odgovaraju. uz dužno oprez i potrebu da se sankcioniraju svi koji prvo neovlašteno označuju tajne podatke i da se od javnosti skrivaju neke činjenice ili neki procesi koji ne smiju biti tajni. Mi moramo imati mehanizam kojim ćemo spriječiti da podaci koji doista jesu takvi i koji jesu proglašeni tajnim ne budu obavljeni u tajnosti odnosno da oni koji zlorabe takvu situaciju i koji zlorabe svoj posao za koji su odabrani onda to Toliko čini mi se nakon ove dosadašnje rasprave. Zahvaljujem, Kad se već pozivamo na ovu preporuku Vijeća Europe valja podsjetiti da u načelima četiri preporuke jasno slijedi, da pravo na pristup informacija se može ograničiti dakako ali ono se mora ograničiti i biti propisano zakonom i mora biti …/Govornik se ne razumije./… u demokratskom društvu razmjerna cilju koji se želi postići. I u tom pogledu je potpuno nedopustivo kad vi kažete da ste to postigli a vi zapravo u članku 6. govorite o standardu koji otvara mogućnost potpune diskrecione ocjene. I lijepo se kaže tajnosti vrlo tajno određuju se podaci čije je neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti, vitalnim interesima Republike Hrvatske a osobito u vrijednostima. kad se po smislu iz ovog zakona smatra da će nastupiti nepopravljiva šteta itd. nacionalnoj sigurnosti, vitalnim interesima ne stoji, niti postoji pitanje srazmjerno ciljevima koji se žele postići. I u tom pogledu je primjedba da se taj dio usuglasi sa zakonom prije nego što ga donesemo jer inače će biti neustavan i neće biti na kraju krajeva usuglašen i sa samim ovim preporukama na koje se poziva. Hvala lijepa.